Virðulegi forseti. Þegar ég vaknaði í morgun, hlustaði á vorsöng þrastanna og sá krókusana gægjast upp úr moldinni, var svo óskiljanlegt að íbúar Austurlands búi á sama tíma við þá stöðu að komast vart úr húsum sínum fyrir snjó og lifa við stöðugan ótta við snjóflóð. Í gærmorgun vöknuðu íbúar í Neskaupstað við snjóflóð sem ruddist inn um glugga og dyr. Sem betur fór urðu engin dauðsföll eða alvarleg slys á fólki en óttinn og angistin sem slíkur atburður vekur í brjóstum fólks getur haft langvarandi alvarlegar afleiðingar, ekki síst hjá þeim einstaklingum sem muna fyrri hamfarir og endurlifa nú sársauka og áföll fyrri ára. Íslensk þjóð þekkir baráttuna við náttúruöflin og hefur búið við duttlunga íslenskrar náttúru frá upphafi. Við getum þó aldrei undirbúið okkur fyrir hamfarir af þessu tagi og mikilvægt að við munum að svona atburðir hafa langtímaafleiðingar á samfélagið í heild. Því er svo mikilvægt að haldið sé vel utan um alla íbúa og að sérstaklega sé hugað að einstaklingum í viðkvæmri stöðu, svo sem fólki af erlendum uppruna, svo öll fyrirmæli, bjargráð og aðstoð rati til allra íbúa. Enn og aftur verður okkur ljóst hversu mikilvægt hlutverk almannavarnir og aðrir viðbragðsaðilar hafa og hvað hinn almenni borgari er tilbúinn til að ganga langt fyrir meðbræður sína og -systur þegar ógæfan skellur á. Ég vil enda þessa ræðu mína á því að senda öllum íbúum Austurlands hlýjar kveðjur. Hugur minn er hjá ykkur öllum. Virðulegi forseti. Mánudaginn 27. mars minntu náttúruöflin enn og aftur á sig og þá staðreynd að við þurfum alltaf að vera á vaktinni í sambúð við íslenska náttúru. Mörgum brá illa þegar þeir vöknuðu við fréttir af snjóflóðum ofan Neskaupstaðar og snjóflóðahættu víðar í byggð og á vegum Austurlands. Það var sannarlega mildi að ekki urðu teljandi slys á fólki. Það er magnað að fylgjast með samstöðu íbúa og æðruleysi á svona dögum. Þá sést hvernig nota má samfélagsmiðla til góðs þar sem fólk lætur vita af sér, sendar eru kærleikskveðjur, boðin fram gisting og heilu húsin fyrir þá sem þurfa að rýma heimili Ekki var síður aðdáunarvert að fylgjast með störfum viðbragðsaðila bæði heima fyrir og heildarviðbragðinu. Allir tókust á við verkefnið af miklu æðruleysi og dugnaði. Það er magnað að sjá alla þessa ólíku samráðsferla sem virkjast á svona dögum. Viðbragðsaðilar eiga allir miklar þakkir skildar. Nú óska ég þess og bið að allt gangi vel næstu daga við vöktun, rýmingu og björgunarstörf. Förum öll varlega og skynsamlega. En atburðir eins og þessir sýna fram á mikilvægi ofanflóðavarnarmannvirkja sem reist hafa verið á undanförnum árum. Atburðirnir sýna líka fram á mikilvægi þess að þeim framkvæmdum sem eru á áætlun verði lokið sem fyrst. Við megum ekki hvika frá uppfærðri áætlun frá 2020 um að ljúka öllum framkvæmdaverkefnum til varnar ofanflóðum árið 2030. Ég bíð einmitt svara umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra við fyrirspurn minni frá því í janúar um framvindu framkvæmda. Staðan í dag og í gær ætti líka að brýna okkur til að tryggja fleiri þyrlur og bæta samgöngur á Austurlandi með fleiri jarðgöngum.

Fjöldi þeirra kallar á mikinn íbúðakost. Nú er svo komið að leigusalar á Suðurnesjum eru hættir að endurnýja leigusamninga eins og þennan hérna við íbúa sem hafa verið á leigumarkaði í yfir 15 ár, eins og við þann einstakling sem á þennan samning.

Það er þannig suðurfrá að ef það losnar íbúð þá eru tugir fjölskyldna sem eru að reyna að fá íbúðir, sem hefur þau áhrif að það er alveg sama hvaða kompur eru í boði; leiguverðið fer upp úr öllu valdi. Það ræður enginn orðið við að leigja hús á Suðurnesjum.

Gerð var skýr skipting á milli skólastiga og var ætlunin að færa listdansnám í svipað horf og tónlistarnám er varðaði kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga. Lög um framkvæmd á greiðslufyrirkomulagi með náminu voru aldrei kláruð. Ríkið hefur greitt með framhaldsskólastiginu en sveitarfélögin greiða ekki með grunnnáminu, ekki enn. Listdansskólar hófu kennslu samkvæmt aðalnámskránni fyrir 17 árum með vilyrði í farteskinu frá þáverandi menntamálaráðherra um að fjárhagslegur stuðningur með grunnnámi listdansins kæmi fljótlega. Þau bíða enn 17 árum síðar, sex ráðherrum síðar. Sveitarfélögin styðja ekki við listdansskóla. Enginn stuðningur er til staðar vegna kennsluhúsnæðis eða leigu og enginn fjárstuðningur er frá sveitarfélögunum vegna kennslu grunnnámsins. Þau halda að sér höndum því að regluverk vantar og þá um leið hvaða fjármagn fylgir með grunnnáminu frá ríki til sveitarfélaga. Boltinn er því og hefur verið í menntamálaráðuneytinu. Mikið misræmi og ójafnræði ríkir í fjárútlátum ríkis og sveitarfélaga til listnáms og er aðstöðumunur listgreina mjög mikill. Enginn þarf að fara í grafgötur með hversu vel hefur tekist til með tónlistarnám barna. Það hefur skilað sér í magnaðri tónlistarsköpun í landinu. Ójafnræðið bitnar á börnum og ungmennum. Mikilvægt er að skapa þeim jöfn tækifæri er kemur að lista- og tómstundastarfi óháð listgrein eða íþrótt. Grunnnám í listdansi er undirstaða framhaldsskólastigs, háskólastigs og atvinnumennsku í greininni.

Nefndin er á sínu fyrsta kjörtímabili innan þingsins og er að vinna að sinni fyrstu skýrslu þessa dagana. Skýrslan mun fjalla um það hvernig tæknibreytingar geta leitt til grænna umskipta. Ein lykilspurningin í því hefur verið: Munum við ná kolefnishlutleysi 2040? Í síðustu viku komu 50 manns saman, nefndarmenn í framtíðarnefnd Alþingis og helstu sérfræðingar landsins í þessu máli, og við settumst niður og ræddum þessa lykilspurningu. Punktarnir úr þeirri umræðu verða síðan notaðir til grundvallar í skýrslu nefndarinnar sem kemur út í haust. Þessi vettvangur er mjög gott dæmi um það hvernig við getum aukið gegnsæi í ákvarðanatöku hjá okkur hérna innan þingsins. Með þessu færum við sérfræðingana nær löggjafanum, nær þverpólitíska hluta þingsins, til að búa til sviðsmyndir. Þessar sviðsmyndir geta verið mjög ólíkar, það getur svo ótrúlega margt gerst. Í þeirri vinnu sem við erum í reynum við að horfa til þess og við ræðum við sérfræðingana um hvað það geti verið. Síðan, eftir að höfum dregið fram þessar ólíku sviðsmyndir og höfum reynt að spá fyrir um framtíðina, getum við farið að rökræða það hvaða sviðsmynd er líklegust. Hvað viljum við alls ekki að gerist og hvernig getum við brugðist við því? Það er svo nauðsynlegt að við undirbúum okkur og það sé þá að einhverju leyti byggt á spjalli og öðru við sérfræðinga okkar hér inni.

Félagslega og hugmyndafræðilega er ofsatrú þeirra á eigið ágæti eða þeirra útgáfu af sannleikanum eitthvað sem á að kveikja rauð viðvörunarljós og þá ekki síst þegar þeir taka eitthvað gott og gilt af því að það er í svo ómótstæðilega góðu samræmi við það sem þeir vildu óska sér.

Á sama tíma rær fátækt fólk lífróður fyrir tilveru sinni og barna sinna. Unga fólkið, sem framdi þann glæp að trúa á lágvaxtalandið Ísland, sér fram á að missa íbúðir sínar. Fátækt hefur slæm áhrif á heilsuna, sjálfsvirðinguna og stórminnkar lífslíkur þeirra sem búa við hana að staðaldri og hokra þar í boði ríkisstjórnar hvers tíma. Þá kemur fátækt vel fram í börnum þeirra

Félagslegur auður og að lifa við auðlegð hlýtur að gefa þekkingu og völd en fátækt fólk sem kemur ekki nálægt þessu stjórnborði — foreldrar fátækra barna horfa fram á grófa mismunun barna sinna varðandi félagslega viðurkenningu og möguleika þeirra til að nýta hæfileika sína í framtíðinni. Það er ríkisstjórnin sem rænir

Í Ylju gat fólk komið og neytt ávana- og fíkniefna í æð undir eftirliti fagfólks, fengið ónotaðan sprautubúnað til að koma í veg fyrir sýkingar og smitsjúkdóma og notið skjóls á meðan það notaði efnin. Árið 2021 var áætlað að rúmlega 700 einstaklingar notuðu vímuefni í æð hérlendis og færi fjölgandi. Fólk sem notar vímuefni í æð býr yfirleitt við bága félagslega stöðu og er þar með alvarlega jaðarsett og ólíklegra til að nýta hefðbundna heilbrigðisþjónustu. Ylja var því eins og vin í eyðimörkinni. Þar gafst tækifæri til að minnka heilsufarslegan skaða notandans. Mikið traust skapaðist á milli starfsfólks og notenda sem er lykilatriði í þjónustu við jaðarhópa. Það er því þyngra en tárum taki að þjónustan sé ekki lengur til staðar. Misnotkun vímuefna er stór þáttur í ótímabærum dauðsföllum og alvarlegum veikindum ungs fólks í heiminum. Skaðaminnkandi úrræði eru til þess fallin að draga úr hættunni á hvoru tveggja. Í fjölmiðlum hefur verið sagt frá þverpólitískri sátt innan borgarstjórnar um áframhaldandi starfsemi neyslurýmis og á vettvangi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er unnið að aðkomu fleiri sveitarfélaga. Það virðist því vera ríkur pólitískur vilji til staðar, sem er vel. Á meðan ekki finnst lausn tapast niður það traust sem áunnist hefur með starfsemi Rauða krossins og undir er velferð okkar minnstu bræðra og systra. Það ríður því á að finna lausn hið fyrsta svo Ylja geti starfað áfram.

Virðulegi forseti. Ég tek undir kærleikskveðjur héðan sem við sendum austur á firði vegna snjóflóðahættu. En ég ætlaði að tala um strandveiðar. Matvælaráðherra hefur lagt fram frumvarp um breytingu á strandveiðum þar sem lagt er til að hverfa til fyrirkomulags sem var hér fyrir árið 2018, þ.e. að aflaheimildum sem ráðstafað er til strandveiða verði skipt upp í fjögur landsvæði. Auk þess er lagt upp með að aflaheimildir hvers landsvæðis og tímabils geti verið færanlegar yfir næsta tímabil innan fiskveiðiársins sem þýðir að hvert svæði getur fært ónýttar aflaheimildir yfir á næsta mánuð sem ekki tókst að ná á land í þeim mánuði sem liðinn er. Með frumvarpinu er verið að hverfa til fyrra horfs sem veldur í raun meiri misskiptingu milli landsvæða en núverandi kerfi býður upp á. Ekki er útfært í frumvarpinu hvernig aflaheimildum verði skipt milli landsvæða né hvaða aðferðum verði beitt við að reikna það út. Erfitt getur reynst að finna út hvaða magn á að fara inn á hvert svæði. Áður en breytt var úr skiptingu yfir í einn pott gat mismunur á milli svæða verið frá sex dögum en á öðrum 20 dagar og kapphlaupið á miðin hefst með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Matvælaráðherra hefur skipað samráðsnefnd um sjávarútvegsstefnu sem hefur ekki lokið vinnu sinni og því ekki í takti núna að koma með þetta frumvarp á meðan sú vinna stendur yfir. Að vori er sumarið fram undan í strandveiðinni í óvissu. Ytri aðstæður er lítt hægt að festa í lög. Veðurfar, gæftir og fiskgengd væri gott að geta stýrt en það er ekki í boði.

Virðulegi forseti. Það er verið að taka áhættu með markmið kerfisins og því er stefnt í hættu.

Mér varð um og ó þegar ég áttaði mig á því, eftir að hafa flett í gegnum blaðið, að það er samanlagt ein atvinnuauglýsing frá einkaaðila. Allar aðrar eru auglýsingar opinberra aðila. Hver og ein einasta auglýsing í heilu atvinnublaði Morgunblaðsins er auglýsing frá opinberum aðilum nema ein sem er auglýsing eftir hjúkrunarfræðingi á heilsugæslu Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði. Það hefur ítrekað verið rætt um að útþensla báknsins, fjölgun ríkisstarfsmanna og annað því tengt sé búið að vera stjórnlaust hér undanfarin misseri. Ég hef sjaldan séð það kristallast með jafn skýrum hætti og í atvinnublaði Morgunblaðsins síðasta sunnudag. Það að allar auglýsingar séu frá opinberum aðilum nema ein ætti að fá okkur hér í þessum sal til að hugsa hvort við séum á skynsamlegri vegferð. Nú verður fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar væntanlega kynnt á morgun og við fáum tækifæri til að ræða hvar við erum farin út af brautinni og hvar ekki. Mér finnst það blasa við þegar við sjáum þetta svona svart á hvítu að við verðum að spyrna við fótum hvað útþenslu hins opinbera varðar. Við getum einfaldlega ekki búið við það kerfi að atvinnuauglýsingablað heillar helgar sé eingöngu, hér um bil, undirlagt auglýsingum opinberra aðila. Herra forseti. Það ríkir ótti í samfélaginu. Nú eru ótrúlega margir skelfingu lostnir yfir framtíðinni, þeir vita ekkert hvað hún ber í skauti sér. Það eru blikur á lofti um að verðbólgan hafi eitthvað örlítið hjaðnað en fólkið okkar býr við vaxandi fátækt, vanlíðan og kvíða. Ég hef ítrekað mælt fyrir frumvarpi um að fella niður undanþáguákvæði lífeyrissjóðanna frá því að greiða staðgreiðslu af greiðslu í ríkissjóð við innborgun í sjóðina.

Við vitum að einhvers staðar á að höggva. Hvar skal höggva? Ég segi: Bara það að afnema þessa undanþágureglu núna, í sambandi við staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóðina, gæfi okkur á einu bretti, á einu ári, á milli 60 og 70 milljarða kr. í ríkissjóð. Ég ætla að leyfa mér að efast um að nokkur einasti lífeyrissjóðsgreiðandi myndi frekar vilja láta höggva hitt og þetta en að leggja þetta inn í okkar sameiginlega sjóð núna til að takast á við þá baráttu sem við erum að heyja núna og ættum öll að gera.

landi þar sem allra veðra er von og náttúran minnir oft á sig. Þau tíðindi sem okkur bárust í gærmorgun austan af fjörðum vöktu með okkur óhug og rifjuðu án efa upp hjá okkur mörgum sárar minningar frá snjóflóðunum fyrir vestan fyrir 28 árum. Þá, eins og í gær, var veðrið bjart og fallegt hér syðra og því erfitt að ímynda sér hamfarir og veðurhaminn annars staðar á landinu. Í dag getum við verið þakklát fyrir þær snjóflóðavarnir sem byggðar voru upp í Neskaupstað. Í gær sönnuðu þær svo sannarlega gildi sitt. Átak var sett í ofanflóðavarnir eftir snjóflóðið á Flateyri í janúar 2020. Þar bjargaðist ung stúlka með giftusamlegum hætti eftir að hafa grafist þar undir snjó. Mikil mildi varð að ekki urðu alvarleg slys á fólki í flóðunum í gær. Þessir atburðir minna okkur á að þegar atburðir eins og þessir gerast þá eru þau samfélög sem lenda í þessu nær undantekningarlaust einangruð vegna ófærðar og veðurs. Því verður að treysta á að hjálpin sé til staðar í nærsamfélaginu. Sem betur fer hefur okkur Íslendingum tekist að byggja upp öflugar björgunarsveitir svo og almannavarnir. Síðustu fimm daga hefur reynt mikið á björgunarfólk hér á landi — óvenjumörg útköll þyrlu- og björgunarsveita. Ég vil nota tækifærið hér og færa björgunarfólki þakkir fyrir að standa vaktina fyrir okkur allan sólarhringinn alla daga ársins. Á stundum sem þessum finnum við vel fyrir því að þegar reynir á stöndum við saman, hin íslenska þjóð.

Eins og öll í þessum sal vita hefur staðið mikil deila á milli dómsmálaráðuneytis, eða hæstv. dómsmálaráðherra, og þingmanna, ekki síst úr allsherjar- og menntamálanefnd, um afhendingu gagna er varða veitingu ríkisborgararéttar. Frá því er að segja í mjög stuttu máli að niðurstaðan er ótvíræð og myndi í öllum öðrum samfélögum sem kenna sig við lýðræði hafa tilteknar afleiðingar. Það sem hér segir í minnisblaðinu, með leyfi forseta, er að ákvæði laga um veitingu ríkisborgararéttar bindi ekki hendur Alþingis og feli ekki í sér sérákvæði gagnvart 51. gr. þingskapalaga. Á mannamáli heitir það að það ber að afhenda Alþingi þau gögn sem beðið er um, hvort sem það er um sérstök frumvörp eða önnur mál sem eru til umfjöllunar hér í þingnefndum. Það ber að afhenda þinginu gögnin og það á við um alla, líka hæstv. ráðherra, líka hæstv. dómsmálaráðherra. Niðurstaða minnisblaðsins er ótvíræð: Ákvörðun dómsmálaráðherra um að afhenda ekki gögn fer í bága við þingskapalögin. Herra forseti. Ég vil aðeins halda áfram með það sem hv. þingmaður og formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Þórunn Sveinbjarnardóttir, var að ræða hér. Þetta minnisblað sem barst nefndinni frá lagaskrifstofu Alþingis er býsna alvarlegt. Þar kemur skýrt fram að Alþingi fari með forræði á veitingu ríkisborgararéttar og hefur svo verið frá gildistöku stjórnarskrár konungsríkisins Íslands, nr. 9/1920. Í skýringum við ákvæðið sagði að það þótti rétt að taka það beint fram að útlendingur gæti ekki öðlast ríkisborgararétt nema með lögum. Við setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar 1944 var þetta áréttað.

gætu einnig komið að, en algerlega skýrt tekið fram hér í þessu minnisblaði að Alþingi fer með forræði á veitingu ríkisborgararéttar. Af lögskýringargögnum má sjá að þingið hefur frá upphafi verið sá aðili sem hefur annast þetta. er ráð fyrir að stjórnvöld taki á móti umsóknum og annist ýmsa svona pappírsvinnu. Alþingi ber ábyrgð á þessu. Þess vegna er ekki annað hægt en að vekja athygli bæði á orðum og greinum hæstv. dómsmálaráðherra undanfarin misseri þar sem hann hefur staðfest og segist bera ábyrgð á því að hafa brotið gegn skýrum ákvæðum laganna og skýrum stjórnskipunarvenjum sem hafa myndast síðustu sjö áratugi eða síðustu 100 ár jafnvel varðandi veitingu ríkisborgararéttar. Hann viðurkennir bæði í orði og í riti að hann hefur brotið lög.

þegar hann kom ítrekað í veg fyrir að Alþingi fengi gögn frá Útlendingastofnun sem þingið bað um vegna lagasetningar um ríkisborgararétt. Þetta er mikið prinsippmál fyrir okkur, alþingismenn. Mál þetta var margoft rætt hér í þingsal og ítrekað var bent á að það væri verið að fara gegn lögum. Allsherjar- og menntamálanefnd, öll nefndin, ekki bara minni hlutinn, óskaði í þrígang eftir gögnunum en það var fyrirskipun ráðherrans sem olli því að Útlendingastofnun afhenti gögnin ekki, í trássi við lög. Þarna var ráðherra að koma í veg fyrir að þingið gæti sinnt stjórnarskrárbundnu hlutverki sínu. Dómsmálaráðherra sagði skýrt í þessum ræðustól, þegar málið var rætt og hann gagnrýndur fyrir að beita sér gegn Alþingi: „… það er mín ákvörðun að vinna þetta með þessum hætti og ég tek ábyrgð á því.“ Hver er ábyrgðin nú þegar fyrir liggur að ákvörðun ráðherrans var lögbrot sem hamlaði Alþingi í störfum sínum? Þetta hafði ítrekað bein áhrif á að allsherjar- og menntamálanefnd og Alþingi allt gæti sinnt lagaskyldu sinni með sama hætti og verið hafði um áraraðir. Nefndin öll bókaði að hún harmaði þessar tafir en ráðherra lét sér ekki segjast þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar um að hann væri að brjóta lög um þingsköp Alþingis, lög sem eiga að tryggja að þingið geti kallað eftir þeim gögnum sem þingið þarf til þess að geta sinnt skyldu sinni. Og hver verða viðbrögð þingsins þegar það liggur fyrir að einn ráðherra ber ekki meiri virðingu fyrir rétti þingsins til að kalla eftir gögnum vegna starfa sinna og lagasetningar? Hver verða viðbrögð ríkisstjórnarflokkanna og annarra ráðherra? Hvað segir hæstv. forsætisráðherra þegar fyrir liggur það mat skrifstofu Alþingis að ráðherra í ríkisstjórn hennar hafi brotið gegn lögum sem tryggja eiga rétt þingsins til að sinna sínum stjórnarskrárbundnu verkefnum? Þetta er grafalvarlegt mál sem hlýtur að kalla á hörð viðbrögð. (Forseti hringir.) Hæstv. dómsmálaráðherra hlýtur að íhuga stöðu sína alvarlega.

Forseti. Samkvæmt 21. gr. laga um þingsköp Alþingis getur þingnefnd óskað eftir gögnum frá stjórnvöldum í tengslum við mál sem eru í vinnslu hjá nefndinni og skal orðið við beiðninni innan sjö daga. Ákvæðið er skýrt og felur í sér mikilvægt verkfæri til þess að Alþingi geti sinnt sínu hlutverki. Í fyrsta sinn í áraraðir lenti Alþingi í vandræðum með lögbundna gagnaöflun vegna máls sem þingið hafði til afgreiðslu. Voru vandræðin þau að við vinnslu umsókna um ríkisborgararétt hjá undirnefnd allsherjar- og menntamálanefndar haustið 2021 neituðu stjórnvöld, nánar tiltekið Útlendingastofnun, að afhenda gögnin eins og venja er. Hæstv. dómsmálaráðherra gekkst við því í kjölfarið, bæði á opnum fundi allsherjar- og menntamálanefndar sem og í ræðustól Alþingis, að hann hefði fyrirskipað stofnuninni að hunsa beiðni þingnefndarinnar þar sem hann sjálfur teldi að téð ákvæði 51. gr. þingskapalaga ætti ekki við. Hefur hæstv. dómsmálaráðherra þannig lýst því yfir að hann beri sjálfur ábyrgð á því að gögn, sem þingnefnd óskaði eftir með vísan til laga um þingsköp Alþingis, hafi ekki borist nefndinni í samræmi við beiðni hennar þar um.

og í gær barst nefndinni minnisblað frá lögfræðingum nefndasviðs þar sem þeirri spurningu var svarað hvort lög um veitingu ríkisborgararéttar gangi framar þingsköpum Alþingis með þeim hætti að upplýsingaréttur þingsins samkvæmt þingsköpum eigi ekki við. Niðurstaðan er skýr: Heimild þingnefndar til að krefjast gagna og upplýsinga frá stjórnvöldum á grundvelli þingskapalaga hefur víðtækt gildissvið, enda felur ákvæðið í sér þá meginreglu að Alþingi eigi aðgang að upplýsingum frá stjórnvöldum sem eru því nauðsynlegar til að þingið geti gegnt hlutverki sínu.

Herra forseti. Um árabil hefur Alþingi tvisvar á ári, á grundvelli gagna frá Útlendingastofnun, veitt ríkisborgararétt fólki sem sækir um í gegnum þingið. Haustið 2021 gerðist það að stofnunin neitaði að afhenda gögnin venju samkvæmt. Nú höfum við endanlega fengið staðfest það sem augljóst var, og margítrekað hefur verið bent á, að með því að neita Alþingi um þau gögn sem þinginu eru nauðsynleg til sinnar vinnu og sem farið hefur verið fram á með skýrum hætti á grundvelli þingskapalaga hefur ráðherra gerst brotlegur við lög um þingsköp Alþingis. Ég kem hér upp til að spyrja hæstv. forseta: Hver er afstaða forseta til þessa brots ráðherra? Hvernig telur forseti rétt að Alþingi bregðist við þegar ráðherra hefur gerst brotlegur við lög um þingsköp Alþingis? Forseti hefur fengið í hendur þetta minnisblað sem hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni og verður farið yfir það varðandi framhald málsins,

Herra forseti. Ég kem hingað upp til að taka undir það sem hv. þingmaður sagði hér á undan mér. Ég ætla rétt að vona að Alþingi Íslendinga, alþingismenn, sama hvar í flokki þeir eru, hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu, átti sig á því hvað það er alvarlegt

og það eru skýr lög um að þessi gögn beri að veita. Ég ætla rétt að vona að alþingismenn allir hafi núna bein í nefinu til að rýna þetta út frá hagsmunum Alþingis, löggjafarvaldsins, og skoði þetta ekki út frá einhverjum flokkadráttum stjórnar og stjórnarandstöðu. Það væri líka verulega áhugavert að heyra hvað hæstv. forsætisráðherra hefur við því að segja þegar það liggur núna fyrir með skýrum hætti að hæstv. dómsmálaráðherra

Það er alveg skýrt að ráðherra ber að fara að lögum. Jafnvel þótt lög um ráðherraábyrgð hafi ekki verið mjög virk undanfarin ár þá eru þau í gildi. Það má krefja ráðherra ábyrgðar, samkvæmt því sem nánar er mælt fyrir um í lögum um ráðherraábyrgð, fyrir sérhver störf eða vanrækt starf er hann hefur gerst sekur um. Hæstv. dómsmálaráðherra hefur ekki bara brotið þingskapalög heldur hefur hann sagt þjóðinni ósatt. Hann hefur komið hingað upp í pontu og sagt þjóðinni ósatt um það hver það er sem fer með forræði á veitingu ríkisborgararéttar. Hann hefur skrifað um það greinar. Ég er hérna með fyrir framan mig grein úr Vísi frá því í janúar 2022

Það er alvarlegt. Það virðist vera rosalega erfitt að klóra upplýsingar út úr stjórnvöldum.

þar sem ráðherra hefur skýrt og greinilega sagt: Nei, ekki afhenda gögnin. Það er ákvörðun sem ráðherra segist bera ábyrgð á sjálfur. Það er ekkert vafamál um einhverja tímafresti eða neitt svoleiðis, ekkert

hefur aðgang að þessu áliti leyfi sér að túlka það á þann máta að ráðherra hafi einhvern veginn gerst sekur um að brjóta lög. Ég held að það sé mikilvægt að fólk setjist niður og hugsi aðeins hvernig það kemur fram í þessu ræðupúlti. Hér er ekki á

Þegar ég kom inn sem nýr þingmaður

Þar segir, með leyfi forseta, í niðurstöðukaflanum: „Til þess að Alþingi geti afgreitt umsóknir um ríkisborgararétt með viðunandi hætti þarf það að fá þau gögn sem máli skipta. Fáist þau gögn ekki afhent með þeim hætti sem Alþingi óskar eftir getur það í ljósi þess að þingið

að stuðningsfólk ríkisstjórnarflokkanna getur ekki hummað það fram af sér. Það snýst um rétt Alþingis til upplýsinga, ótvíræðan rétt Alþingis og þingmanna til upplýsingar svo að við hér á löggjafarþingi Íslendinga getum sinnt störfum okkar. Það er lögbundinn réttur þingmanna að fá þær upplýsingar sem um er beðið. Það er kjarni málsins og um það snýst þetta afdráttarlausa minnisblað sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd bað um og fékk

Það væri nú óskandi að það væri fjallað um mál sem varða lög um ríkisborgararétt af meiri yfirvegun hérna á Alþingi. Auðvitað hlýtur það að vera grundvallaratriði að í lögunum sé fyrst og fremst greint frá þeim skilyrðum sem þurfa að vera uppfyllt lögum samkvæmt til að fólk eigi rétt á því að fá jákvæða afgreiðslu á beiðni um íslenskt En einhverra hluta vegna hafa mál þróast þannig að Alþingi er komið með óeðlilegan áhuga á því að fá sem flestar beiðnir til sín til sérstakrar meðhöndlunar, til þess að Alþingi geti, auk þess sem segir í lögunum, fengið sem allra flest mál til að afgreiða sem ekki hafa uppfyllt skilyrði laganna. Þetta verð ég að segja að er alveg sérstaklega sérstakt. Varðandi það sem er hér verið að ræða um þá dugar lítið fyrir þingmenn að tala svona fjálglega um rétt sinn til upplýsinga þegar þessir sömu þingmenn vita að stofnunin sem í hlut á er ekki með gögnin tilbúin fyrir þingið. Þetta snýst ekki um það að (Forseti hringir.) gögnin séu öll tilbúin í því formi sem þingið vill og menn séu bara hreinlega að neita þinginu um aðgengi að gögnunum. Málin eru bara svo mörg að það er ekki komið að því

Það sem þetta snýst um er 51. gr. þingskapalaga, að dómsmálaráðherra hafi beitt sér gegn því að þingið fái þær upplýsingar sem þingið kallaði eftir samkvæmt þingskapalögum. Dómsmálaráðherra stóð í vegi fyrir því. Hann hefur sagt

Það fyrirkomulag hefur verið uppi í 36 ár að Alþingi Íslendinga hefur með lögum veitt ríkisborgararétt.

og lesa sér til gagns. Hér liggur fyrir minnisblað um það hvernig staðið hefur verið að þessu. Við erum að tala um lög um ríkisborgararétt. Við erum að tala um þingskapalög.

Herra forseti. Ég átti nú satt best að segja ekki von á því að þingmenn stjórnarmeirihlutans færu við að vefengja þetta skýra lögfræðiálit, það er svo skýrt. Það liggur alveg fyrir hvernig við eigum að bera okkur að í framhaldinu. Nú er það þannig, eins og hér hefur komið fram, að þetta í sjálfu sér snýst ekki um lögin um ríkisborgararétt. Þetta snýst um það hversu langt við ætlum að leyfa framkvæmdarvaldinu, ráðherra, að taka ákvörðun um það hvernig Alþingi sinnir sínum störfum. Þetta snýst um það hvort við ætlum að leyfa framkvæmdarvaldinu, ráðherra, að koma í veg fyrir það að Alþingi geti farið eftir stjórnarskránni. Þetta snýst um það að við stöndum vörð um rétt þingsins og núna er það auðvitað þannig að við getum leikið okkur með þá hugsun að ef við ætlum að gera lítið úr þessu máli, rétt eins og stjórnarþingmenn og hæstv. dómsmálaráðherra er að gera hér, hver er þá staðan?

Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn. Hæstv. fjármálaráðherra vill ræða þetta mál af einhverri yfirvegun og skynsemi

Við vitum öll að það virkar ekki þannig. Þegar við erum með fyrirspurnir hérna úr nefndum og úr þinginu þá þarf að taka saman gögn til þess að svara fyrirspurninni þó að þau séu ekki til á því formi sem fyrirspurnin snýst um. Þetta er svo augljóst og er öllum augljóst, eins augljóst og hægt er að hafa það, og málsvörn fjármálaráðherra er að segja nákvæmlega þetta: Gögnin eru ekki til og þar af leiðandi fær þingið þau ekki.

„Til að Alþingi geti afgreitt umsóknir um ríkisborgararétt með viðunandi hætti þarf það að fá þau gögn sem skipta máli. Fáist þau gögn ekki afhent með þeim hætti sem Alþingi óskar eftir getur það, í ljósi þess að þingið fer með forræði á málaflokknum,

Hvað á Alþingi með það að vera, eins og hv. þingmaður nefndi rétt í þessu, að grauta saman stjórnsýslumeðferð og lagasetningu? Það er nefnilega akkúrat það sem stjórnarandstaðan er að gera,

efnislegrar afgreiðslu? Hvað er þingið að rífa gögnin úr höndum stofnunarinnar og fara að setja lög um ríkisborgararétt í viðkomandi tilviki? Sjá menn virkilega ekki hvert þeir eru komnir?

í.)Það er nú bara þannig að nefndin hefur boðist að fá öll þessi gögn óunnin. Hún hefur hafnað því. Ég held að nefndin verði bara að svara því hvers vegna það hefur verið ef henni hefur boðist að fá öll gögnin. Hún hefur fengið allar umsóknirnar þannig að þetta er bara klassísk afbökun. Hérna eru þingmenn að blanda saman framkvæmdinni á lögum um ríkisborgararétt og framkvæmd Alþingis á þessum lögum.

sem þingið biður um skv. 51. gr. þingskapalaga. Við skulum bara hafa það alveg á hreinu að þetta snýst um það, 51. gr. þingskapalaga. Alþingi biður um gögn frá stjórnvaldi. Ráðherra sem fer með yfirstjórnunarheimildir gagnvart Útlendingastofnun

Það er nákvæmlega þessi réttlæting dómsmálaráðherrans sem var undir í þessu minnisblaði. Er hægt að segja nei af því að ráðherranum finnst að eitthvað annað eigi að gilda um hann og þessa gagnaöflun heldur en allar aðrar gagnaaflanir sem þingið fer í? (Forseti

„Með lögum um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 81/2007, var hnykkt á þeirri meginreglu að valdheimildir til veitingar íslensks ríkisfangs séu að meginstefnu hjá Alþingi Hjá Alþingi. En vegna þess að það hentar ekki pólitík hæstv. ráðherra og Sjálfstæðisflokksins að Alþingi grípi stundum inn í með smá mannúð þegar kemur að því að veita ríkisborgararétt þá er ráðherrann til í

þá finnst formanni Sjálfstæðisflokksins í lagi að Jón Gunnarsson brjóti þingskapalög. (Forseti hringir.) Þá finnst Sjálfstæðisflokknum í lagi að brjóta lög um þingsköp og grafa undan þingræðinu. Er forseti Alþingis með í þessu liði?

Ráðherra neitaði Alþingi um þau gögn sem farið var fram á. Skýrara verður það ekki. Það er hins vegar svo að eina batteríið sem er bært til þess að skera úr um það hvort ráðherra hafi gerst brotlegur við lög í embættisfærslum sínum er landsdómur. Ég vil fá að taka undir með hv. þm. Þórunni Sveinbjarnardóttur. Þetta mál nær langt út fyrir veitingu ríkisborgararéttar. Þetta varðar heimildir og rétt Alþingis til að krefjast gagna frá stjórnvöldum til að Alþingi geti sinnt sínu hlutverki. Ég bið hv. þingmenn meiri hlutans að líta út fyrir þá pólitísku hagsmuni sem í húfi eru og standa með Alþingi í þessu máli, standa vörð um hlutverk og virðingu Alþingis og bregðast við þessari stöðu út frá því.

Þróunin í þessum málum hefur verið með þeim hætti á undanförnum árum að þeim umsóknum sem töldust frekar til undantekninga og komu til ráðstöfunar á Alþingi um íslenskan ríkisborgararétt fór mjög fjölgandi, það var farið að hafa mikil áhrif á almenna afgreiðslu þessara mála hjá stofnuninni. Þegar sú staða var komin upp þá treysti ég mér ekki til að biðja stofnunina að ýta þessu fram fyrir í röðinni. Um það snýst þetta. Það stóð aldrei til annað en að afgreiða málin en bara í þeirri röð sem þau berast stofnuninni. Hitt er svo hvernig staðið hefur verið að ríkisborgararéttarveitingu hér á Alþingi. Það held ég að sé tilefni til að skoða, virðulegur forseti.

Hvernig getur það verið að hæstv. forseti láti það viðgangast að hæstv. dómsmálaráðherra komi hér upp með atvinnuróg og dylgjur

Vegna ummæla sem hér hafa fallið þá vill forseti taka það fram að þingmenn og ráðherrar verða að gæta orða sinna í umræðum um einstaka menn og

Þeir

Það er verið að saka ja, m.a. mig um að það sé verið að bera á okkur mútur fyrir að veita fólki ríkisborgararétt. Hvað er í gangi hérna?

Herra forseti. Mér er mjög brugðið. Rétt í þessu kom hæstv. dómsmálaráðherra upp og vændi væntanlega alla meðlimi í allsherjar- og menntamálanefnd um það eða kannski bara þá sem einhvern tímann hafa starfað með erlendu fólki — að vera að ganga einhverra sérstakra hagsmuna, að vera að gera greiða, að fá mögulega einhvern greiða á móti.

að við séum með einhver annarleg sjónarmið uppi þegar við erum að afgreiða hér lög? Margur heldur mig sig. Þetta er slíkur viðbjóður, ég er orðin svo leið á þessu, ég er orðin svo leið á þessum róg frá þingmönnum og ráðherrum Sjálfstæðisflokksins, að ég óska eftir því að herra forseti grípi inn í þegar þeir koma hér trekk í trekk með lygina að vopni. Þetta er orðið alveg passlegt.

Málflutningur hæstv. dómsmálaráðherra þykir mér sýna hversu slæman málstað hann hefur að verja þegar hann sér ástæðu til þess að leggjast svona lágt til að halda honum á lofti.

Ég fer fram á það að hæstv. dómsmálaráðherra biðji allsherjar- og menntamálanefnd og nefndarmenn þar, líka þingmenn meiri hlutans í nefndinni, því þeir eru að sjálfsögðu undir í þessum orðum líka, afsökunar á þessu. Það væri stórmannlegt að koma til baka og draga þessi ummæli til baka. Við getum síðan haldið áfram að tala um hið efnislega varðandi það sem snýr að lögbroti hæstv. ráðherra. Þessar dylgjur sem hér fóru fram eiga ekki að heyrast hér í ræðustól Alþingis og svona á reyndar ekki nokkur einasti maður að tala, það á enginn að dylgja með svona hætti um samstarfsmenn sína, hvað þá þegar menn eiga sæti í einni af fastanefndum þingsins.

það er alveg ljóst að við höfum ólíka sýn, ólíkar áherslur, en við höfum öll þrjú lagt okkur fram í hvívetna að vinna faglega, að leggja okkur öll fram við þetta erfiða verkefni. Það er óboðlegt að fá slík orð frá hæstv. dómsmálaráðherra eins og hér voru látin falla. Ég vil því bera af mér sakir. Þetta eru þung og erfið verkefni sem nefndin í heild og undirnefndin, öll þar leggja sig fram við að vinna faglega og af heilindum og að ætla okkur eitthvað annað er út í hött.

Ég veit að það er vilji til þess að einfalda kerfið, að veita bara ríkisborgararétt með einum hætti, ekki með stjórnsýsluákvörðun Útlendingastofnunar og líka með lögum frá Alþingi. Það er önnur umræða.

Virðulegi forseti. Nú er það auðvitað þannig að samkvæmt siðareglum Alþingis er þingmönnum óheimilt að kasta rýrð á Alþingi og starfsemi þess og ég held ég hafi aldrei séð nokkurn hæstv. ráðherra kasta jafn mikilli rýrð á Alþingi og hæstv. ráðherra Jón Gunnarsson gerði hér áðan þar sem hann kom fram með mjög ógeðfelldar aðdróttanir í raun um refsivert athæfi. Þar var hann ekki bara að vega að þingmönnum og þeim sem standa í þessu vandasama ferli sem veiting ríkisborgararéttar er heldur líka óbeint að öllu því ágæta fólki sem hefur einmitt hlotið ríkisborgararétt eftir það ferli sem hefur farið fram hér á Alþingi. Ég held að það færi vel á því að hæstv. dómsmálaráðherra bæðist afsökunar á þessum orðum sínum og gerði það jafnvel bara að sínum svanasöng í embætti dómsmálaráðherra.

enda er tilgangur þessarar breytingar raunverulega sá að auka skilvirkni í vinnslu umsókna af þessu tagi hjá stjórnvöldum. Ég kem hingað upp og geri grein fyrir atkvæði mínu til að gera þann fyrirvara að að mínu mati er ákvæðið, eins og því er stillt upp í frumvarpinu, tiltölulega óljóst að ákveðnu leyti og flaggaði ég þeim áhyggjum mínum í meðferð í nefndinni. Ég vil bara ítreka þær og árétta þær. Ég hins vegar hef trú á því að þessu ákvæði verði beitt rétt í framkvæmd og í samræmi við vilja okkar allra sem er að greiða fyrir afgreiðslu umsókna fólks sem vill starfa hér á landi.

var aðeins utan þess sem nákvæmlega er verið að breyta í frumvarpinu, en er samt atriði sem þarf að huga að. Velferðarnefnd hefur núna, ásamt fjárlaganefnd, verið að vinna að því að greina ákveðin vandkvæði í lögum um almannatryggingar sem varða frítekjumark ellilífeyris.

ellilífeyrisþegar fá ekki lífeyrisgreiðslurnar sínar taldar sem atvinnutekjur og verða því af þessari 2,1 milljón sem munar á almenna og sérstaka frítekjumarkinu á árinu.

eru ekki eins og framkvæmdin er síðan í reynd. Hvar er heimildin í lögum til að segja: Nei, lífeyrissjóðsgreiðslur teljast í þessu tilviki ekki vera atvinnutekjur? Við finnum það hvergi í lögunum

Virðulegi forseti. Hér greiðum við atkvæði um frumvarp sem felur í sér breytingu á réttindaávinnslu og breytta framsetningu laga um almannatryggingar og laga um félagslega aðstoð, mál sem ég styð og felur í sér mikilvægar umbætur og er liður í frekari endurskoðun laganna sem ríkisstjórnin leggur áherslu á.

Ákvæðið sem um ræðir tekur ekki efnislegum breytingum með frumvarpinu sem við greiðum atkvæði um hér og nú, en eftir að hafa hlustað á hv. þingmann tel ég mikilvægt að rýna ábendinguna óháð afgreiðslu þessa frumvarps, að ég geti ekki sagt til um það á þessum tímapunkti hver niðurstaðan verður.

Hæstv. forseti. Samþykkt þessa frumvarps er mikilvæg fyrir fólkið í landinu því að með því aukum við skýrleika laga um almannatryggingar og aðgengi fólks að lögunum, sem aftur ætti að draga úr mistökum við útreikning og afgreiðslu réttinda og greiðslna almannatrygginga sem gagnast jú öllum örorku- og ellilífeyrisþegum. Samþykkt frumvarpsins er því líka mikilvægur liður í að bregðast við ábendingum frá Ríkisendurskoðun og umboðsmanni Alþingis á undanförnum árum. Þá er frumvarpið mikilvægt því að hér færum við réttindaávinnslu í örorkulífeyriskerfinu nær nútímanum með frekari ívilnunum fyrir yngra fólk og fólk sem búið hefur tímabundið erlendis. Ég vil að lokum þakka hv. velferðarnefnd fyrir góða vinnu við vinnslu frumvarpsins og fagna því sérstaklega að við skyldum sameinast um mikilvæga tillögu minni hlutans um að fella út skerðingar framfærsluuppbótar til einhleypra örorkulífeyrisþega sem njóta mæðra- og feðralauna.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um dómstóla. Einnig eru lagðar til breytingar á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins sem leiða af breytingum á fyrrnefndum lögum. Á vormánuðum 2022 var skipaður starfshópur um sameiningu héraðsdómstóla og honum falið að taka saman upplýsingar um þau atriði sem huga þyrfti að við sameiningu átta héraðsdómstóla landsins í einn. Einnig að koma með tillögur að útfærslu að slíkum breytingum, meta hagkvæmni af sameiningunni og þörf á lagabreytingum. Frumvarp þetta byggist einkum á skýrslu starfshópsins og þeim tillögum að breytingum á lögum um dómstóla sem henni fylgdu. Með frumvarpinu er lagt til að hinir átta héraðsdómstólar landsins verði sameinaðir í einn dómstól undir nafninu Héraðsdómur. Lögð er áhersla á að styrkja héraðsdómstigið, skapa forsendur fyrir því að auka gæði við vinnslu dómsmála og gera stjórnsýslu dómstigsins skilvirkari, gegnsærri og markvissari. er sú að Héraðsdómur hafi starfsstöðvar á landsbyggðinni þar sem héraðsdómstólar eru nú staðsettir og horft er til þess að efla og styrkja starfsstöðvarnar. Ætla má að ná megi fram einfaldari og skilvirkari stjórnsýslu fyrir dómstólana og auknu eftirliti með henni. Þá er jafnframt gert ráð fyrir að fjárframlög og mannauður dómstólanna nýtist betur og aukið hagræði náist við meðferð dómsmála, borgurunum til hagsbóta. Þá býr frumvarpið einnig í haginn fyrir frekari þróun stafrænnar meðferðar dómsmála. Auk þess verði rýmri heimildir um hvar megi taka dómsmál fyrir, eftir atvikum með fjarfundabúnaði, til þess að draga úr óþarfa ferðalögum og tímasóun aðila aðila dómsmála, málflytjenda og starfsmanna dómstólanna og í því tilliti auka lífsgæði, styrkja búsetu um allt land og styðja við baráttuna í loftslagsmálum.

Sú tilhögun þykir til þess fallin að styrkja faglegt starf héraðsdómstigsins á landsbyggðinni og efla starfsemi þess þar. Lagt er til að yfirstjórn dómstólsins hafi aðsetur í Reykjavík og er þá fyrst og fremst horft til dómstjóra og skrifstofustjóra, en sjá má fyrir sér að varadómstjóri sem og starfsfólk sem vinnur náið með dóm- og skrifstofustjóra vegna daglegrar stjórnunar geti starfað á hvaða starfsstöð Héraðsdóms sem er samkvæmt ákvörðun dómstjóra, eftir því sem þarfir dómstólsins krefjast. Lagt er til að dómstjóri og varadómstjóri Héraðsdóms verði skipaðir af stjórn dómstólasýslunnar til 5 ára, að undangenginni auglýsingu meðal héraðsdómara um embættið. Þá er lagt til að dómstjóri skipi Héraðsdómi skrifstofustjóra og starfsheiti löglærðra aðstoðarmanna dómara verði breytt í dómarafulltrúa, án þess þó að breytingar verði gerðar á inntaki starfsins eða réttarstöðu þeirra. Af framangreindu leiðir að allir héraðsdómarar myndu framvegis starfa við einn dómstól og að úthlutun allra mála í héraði yrði á hendi eins dómstjóra. Dómstjóri gæti úthlutað málum til héraðsdómara og dómarafulltrúa

Því tengt er lagt til að rýmkað verði hvar taka megi dómsmál fyrir en tillaga þess efnis í frumvarpinu lýtur að því að heimild héraðsdómara til að taka mál fyrir utan umdæmis síns verði ekki lengur takmörkuð við þinghöld eftir þingfestingu máls, þó þannig að mál skuli að jafnaði taka fyrir þar sem til hagræðis þykir fyrir rekstur þess. Þá eru lagðar til nokkrar breytingar á hlutverki og verkefnum dómstólasýslunnar. Þær lúta í stórum dráttum að því að staða stofnunarinnar að staða stofnunarinnar gagnvart Héraðsdómi verði að mestu leyti sú sama og verið hefur gagnvart Landsrétti og Hæstarétti frá 1. janúar 2018. Auk þess er lagt til að dómstólasýslunni verði fengnar auknar heimildir til að setja reglur, þar á meðal um úthlutun dómsmála og um undirbúning að skipun dómstjóra og varadómstjóra Héraðsdóms. Við vinnslu frumvarpsins var horft til sérstöðu dómvaldsins skv. 2. gr. og V. kafla stjórnarskrárinnar og sérstaklega til þess að ekki yrði vegið að sjálfstæði þess. Staða héraðsdómara mun ekki raskast verði frumvarpið að lögum heldur munu þeir áfram gegna embætti með sömu staðsetningu og sömu lögkveðnu kjörunum. Dómstjórar núverandi héraðsdómstóla munu halda launum sínum sem dómstjórar út skipunartíma sinn sem dómstjórar og áfram jafnframt gegna embættum sem héraðsdómarar. Starfsfólk héraðsdómstóla, sem verður í starfi þegar héraðsdómur tekur til starfa, mun verða starfsfólk Héraðsdóms. Sameining héraðsdómstóla landsins í einn þykir sem slík ekki vera til þess fallin að hafa áhrif á jafnrétti eða stöðu kynjanna, hvorki að því er varðar aðila sem leita til héraðsdómstigsins né héraðsdómara og starfsfólk héraðsdómstólanna. Gert er ráð fyrir að kostnaður sem leiðir af frumvarpinu rúmist innan ramma gildandi fjárlaga. Þegar ráðist er í jafnmiklar breytingar á uppbyggingu stofnana réttarkerfisins og hér er lagt til er mikilvægt að gefinn verði rúmur aðlögunartími frá lögfestingu til gildistöku laganna.

þess m.a. að undirbúa sameiningu og stofnun dómstólsins. Gangi sameiningaráformin eftir kallar það á ýmsar lagabreytingar í framhaldinu og því er gert ráð fyrir að á komandi vetri verði lagt fram annað frumvarp um nauðsynlegar breytingar á réttarfarslöggjöf.

og dómarar við önnur embætti tækju við málum, eins og frá höfuðborgarsvæðinu, sem er miklu vægara úrræði og myndi ekki kalla á þessar veigamiklu breytingar sem hér er verið að gera? Ég vil minna á að núverandi héraðsdómstólakerfi er gríðarlega mikilvægt. Það var sett með löngum aðdraganda, m.a. vegna

Ég minnist sérstaklega einnar greinar eftir þekktan lögmann hér í bæ og fyrrum hæstaréttardómara sem hét „Gott er að eiga góðan að“. Ég tel að þetta frumvarp sé ekki til hagsbóta fyrir landsbyggðina og þau opinberu störf sem þar eru og eru innan dómsýslunnar.

að þá verði hægastur vandinn að skera niður starfsemi á landsbyggðinni. Í fyrsta lagi er fjöldi dómara lögfestur. Því verður auðvitað ekki breytt.

þá búum við þannig um málin í þessu frumvarpi að við lögfestum þessar starfsstöðvar. Og við gerum betur: Við lögfestum það að í minnstu stofnununum sem eru úti á landi verði starfsmönnum fjölgað, þar á meðal þeim sem geta fellt dóma,

þegar það hefði verið hægt að gera þetta allt saman miklu einfaldara með því að Héraðsdómur Vestfjarða, Héraðsdómur Vesturlands og Héraðsdómur Norðurlands vestra væru enn þá sjálfstæðar stofnanir en það yrði bara aukin samvinna.

Það kostaði nú sitt. Og varðandi fækkun stofnana ríkisins og örstofnana þá vil ég benda á að það eru ekki bara dómstólar sem eru að úrskurða í deilumálum. Það eru líka úrskurðarnefndir á vegum ríkisins, framkvæmdarvaldsins. Hvað líður sameiningu þeirra?

og landið var svolítið öðruvísi þá og íbúasamsetning þess. (Gripið fram í.) Ég held einmitt að þetta sé mjög mikilvægur þáttur í því að auka fjölbreytni í störfum úti á landi. Þetta sé lykillinn að því, eins og við búum um það í þessu frumvarpi, að fjölga störfum úti á landi, opinberum störfum. Það hefur reyndar verið ein af forsendum allra þeirra breytinga sem ég legg til, hvort sem er í löggæslunni, dómstólunum eða hjá sýslumönnunum, að fjölga störfum úti á landi og standa við fyrirheit sem gefin hafa verið af stjórnvöldum um að fjölga störfum úti á landi.

Hinar, margar hverjar, eru matarholur sem eru í skúffum lögmanna eða jafnvel háskólafólks hér í bænum. Við höfum verið að rýna þetta og það er sérstök rýni reyndar í gangi gagnvart þessu líka hjá fjármálaráðuneytinu, einmitt með tilliti til þess að við teljum að þessum nefndum eða starfsemi þeirra verði betur komið fyrir úti um land hjá sýslumönnum. Þetta er eitt af þeim stóru atriðum sem við erum að skoða með tilliti til þess að geta fært starfsemi

Virðulegi forseti. Þingflokkur Framsóknar setti fyrirvara við þetta mál og leggur mikla áherslu á mikilvægi þess að frumvarpið verði raunverulega til þess fallið að styrkja héraðsdómstólana í hverju héraði fyrir sig. Efla þarf starfsemi þeirra og tryggja að störf við hvern dómstól haldist svo að sérþekking á svæðinu haldist óröskuð. Starfsstöðvar á landsbyggðinni eru mikilvægar fyrir réttindi almennings um greiðan aðgang að dómstólum, sbr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Einnig þarf að líta til þess að án starfsstöðva héraðsdóms á landsbyggðinni er hætta á að lögmenntaðir einstaklingar hafi ekki kost á starfi við hæfi í tengslum við dómstólakerfið utan höfuðborgarsvæðisins. Það á sérstaklega við um þá sem hafa aflað sér málflutningsréttinda og eru með lögverndað starfsheiti sem lögmenn. Settur er mikill fyrirvari við b-lið 11. gr. frumvarpsins sem breytir 33. gr. laganna, en þar er dómstjóra fengið ótakmarkað vald til að úthluta málum til dómara óháð starfsstöð og aðsetri dómara. Þetta er sett fram undir því flaggi að jafna vinnuálag dómaranna en úthlutun málanna til dómara varðar ekki einungis þá sjálfa eða dómstólinn. Þetta getur haft talsvert neikvæð áhrif á aðila máls, t.d. málflytjendur og saksækjendur. Hagur aðila máls þarf alltaf að vera hafður að leiðarljósi, enda snýst dómskerfið um rétt aðila til að fá úrlausn mála sinna. Einstaklingurinn er ávallt í fyrirrúmi þó svo að þessi breyting kunni að vera til hægðarauka fyrir dómstólinn og reka megi mál á starfsstöð héraðsdóms utan þeirrar varnarþings sem málið skal rekið samkvæmt V. kafla laga um einkamál og VI. kafla laga um sakamál. Hættan er á að ofangreind heimild verði ekki til hægðarauka fyrir þann lögmann sem hefur starfsstöð í viðkomandi varnarþingi. Kostnaður við ferðalög vegna málflutnings við héraðsdóm er líklegur til að falla á skjólstæðinginn. Því er lögð áhersla á að lögmenn fái útlagðan ferðakostnað að lögmenn fái útlagðan ferðakostnað greiddan úr ríkissjóði en ekki úr vasa skjólstæðingsins þar sem þessi ákvörðun er tekin, virðist vera, einhliða af hálfu dómstjóra héraðsdóms. Einnig er lögð áhersla á það að málsgrein verði bætt við b-lið 11. gr. þar sem komi fram að meginreglur réttarfars gildi í hvívetna við úthlutun mála og að dómstólasýslunni verði falið að setja skýrar reglur um úthlutunina og til hvaða sjónarmiða skuli horft til.

Einu skorðurnar sem settar eru við þá ákvörðun er mat dómarans á því hvar þyki heppilegt að taka málið fyrir. Þó það geti vissulega horft til hægðarauka og tímasparnaðar að hafa sveigjanleika með staðsetningu á fyrirtöku mála fyrir dómstólinn sjálfan þá verður að reisa ákveðnar skorður við ákvarðanatöku af þessu tagi af hálfu dómara. Þau sjónarmið sem ráða för við slíkt mat dómara á því hvað teljist heppilegur þingstaður þurfa að vera skýr og túlkuð með þröngum hætti. Má þar nefna að taka verði tillit til búsetu og/eða staðsetningar bæði aðila máls og lögmanna og hvort um sé að ræða umfangsmikið mál eða einfalt, hvort mál verði tekið fyrir rafrænt og þess háttar. Þá teljum við að skýra þurfi ákvæði 13. gr. betur en gert er í núverandi frumvarpi og greinargerð þess. Þar er nauðsynlegt að tekið verði fram að heimild dómara sé takmörkuð af varnarþingsreglum laga um einkamál og laga um sakamál. Þá er gerð athugasemd við að greinin sjálf veitir töluvert rýmri heimild en markmið hennar er samkvæmt greinargerðinni. Mikilvægt er að skýrt sé í ákvæði frumvarpsins að hver og einn á rétt á því að fá úrlausn sinna mála frá sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Hlutverk dómstóla er að taka fyrir úrlausnarefni og kveða upp dóma um réttindi og skyldur hins almenna borgara. Málarekstur fyrir dómstólum á ekki að stjórnast af hagræðissjónarmiðum viðkomandi héraðsdómara heldur að leiðarljósið sé hagur hins almenna borgara hvar á landinu sem hann býr. Virðulegi forseti. Við viljum ítreka mikilvægi þess að sérþekking og störf héraðsdómstólanna haldist í hverju héraði og að ekki komi til uppsagna, fækkunar á störfum og að byggðasjónarmið verði virt við þessa breytingu. Með frumvarpi þessu eru blikur á lofti hvað varðar brottfall sérþekkingar og starfa utan höfuðborgarsvæðisins. Einnig er það talið ómakleg staða til framtíðar ef umræddar breytingar á lögum um dómstóla verði til þess fallnar að aðili máls eða lögmaður hans neyðist til að ferðast langt frá sínu nærsamfélagi til þess að fá úrlausn mála Um er að ræða stjórnarskrárvarinn rétt sem Ísland hefur einnig staðfest með lögfestingu mannréttindasáttmála Evrópu. Þar bendi ég aftur á

Reynslan sýnir okkur að þjónustan hefur verið að færast í auknum mæli á höfuðborgarsvæðið, sem er þróun sem við í Framsókn erum ekki hlynnt. Við viljum tryggja að það séu störf og byggð úti um allt land og það erum við að gera með þessum ítarlega fyrirvara við málið. erum að tryggja að slíkt verði haft að leiðarljósi við vinnuna á þessu frumvarpi og að við séum algjörlega með það á hreinu að hagsmunir íbúanna

á landsbyggðinni, og að þessi embætti fái enn þá að lifa og dafna með auknu samstarfi sín á milli til að auka hagræðingu við rekstur þannig dómarar geti farið á milli héraða? Er þetta ekki bara

Virðulegi forseti. Sem íbúi á landsbyggðinni og þingmaður kjördæmis sem tilheyrir

fulltrúar í allsherjar- og menntamálanefnd taki þetta mál föstum tökum og standi vörð um byggðasjónarmiðin, því það er það sem skiptir máli. Við eigum að efla störf og starfsemi

um tilkynningar um heimilisofbeldi. Hér er um að ræða frumvarp sem er ætlað að skýra betur þær heimildir sem heilbrigðisstarfsmenn hafa til að tilkynna heimilisofbeldi til lögreglu þegar sjúklingur sem er þolandi slíks ofbeldis leitar á heilbrigðisstofnun. Tilkynningin yrði gerð að beiðni sjúklings.

samfélagslegt mein sem hefur í auknum mæli verið álitið úrlausnarefni samfélagsins alls. Þannig hafa auknar kröfur verið settar á stjórnvöld að bregðast við og grípa til nauðsynlegra og markvissra aðgerða til að vinna gegn ofbeldi og vernda þau sem fyrir því verða. Árið 2022 voru tæplega 1.100 heimilisofbeldismál tilkynnt til lögreglu. Um 63% málanna voru ofbeldi af hendi maka eða fyrrverandi maka og um fjórðungur milli foreldra og barna. Tæplega 80% árásaraðila voru karlar á meðan 67% þolenda voru konur. Þessi birtingarmynd er m.a. ein ástæða þess að heimilisofbeldi er skilgreint sem kynbundið ofbeldi. Af þeim konum sem lagðar voru inn á Landspítalann í kjölfar líkamlegra áverka af völdum heimilisofbeldis á tímabilinu 2005–2019 var í 12% tilvika skráð tenging við aðkomu lögreglu samkvæmt skrám spítalans. Þolendur heimilisofbeldis eru útsettir fyrir bæði stigmögnun í alvarleika og ítrekuðu ofbeldi. Af þeim 1.636 konum sem leituðu á bráðamóttöku Landspítala á 15 ára tímabili voru 38% þeirra að koma ítrekað á spítalann í kjölfar heimilisofbeldis.

Heilbrigðisstarfsmenn eru oft þeir fyrstu og jafnvel einu fagaðilarnir sem fá vitneskju um ofbeldið. Þegar einstaklingur leitar á heilbrigðisstofnun í kjölfar heimilisofbeldis er oftar en ekki tilefni til að óska eftir aðkomu lögreglu að málinu. Þrátt fyrir það virðist lögregla ekki vera kölluð til nægilega oft þegar slík mál koma inn á borð heilbrigðisstarfsmanns. Mögulegt er að ástæðan fyrir því

Verklagið er lýsing á því hver gerir hvað og hvernig þegar tekið er á móti sjúklingi sem er þolandi heimilisofbeldis. Verklagið miðar að því að hjúkrunarfræðingur og læknir verði ekki einu heilbrigðisstarfsmennirnir sem hitti þolanda heldur verði tenging við félagsráðgjafa og tilvísun send á áfallateymi þar sem starfa fagaðilar sem veita sálfræðimeðferð. Þjónustan virkjast þannig þegar þolendur leita til heilbrigðiskerfisins vegna heimilisofbeldis. Verklagið á að vera til þess fallið að öll heimilisofbeldismál verði skráð og unnin með sambærilegum hætti og þolendur fái þannig sambærilega

og veittur frestur til að skila inn umsögn til og með 10. janúar 2023. Í samráðinu bárust sex umsagnir og í greinargerð með frumvarpinu er fjallað

Þá voru drög að frumvarpinu birt í samráðsgátt stjórnvalda þann 27. janúar sl. og var veittur frestur til að skila inn umsögnum til 10. febrúar en þá birtust til viðbótar þrjár umsagnir. Mat á áhrifum frumvarpsins á ríkissjóð hefur farið fram og það er ekki gert ráð fyrir því við lögfestingu á frumvarpinu að það hafi áhrif á útgjaldahlið ríkissjóðs. Þá var einnig unnið jafnréttismat sem og mat á áhrifum á persónuvernd.

í vinnslu samhliða þessu frumvarpi og þessari breytingu er ekkert síður mikilvægt — þær eru til viðbótar við vinnu sem hefur farið fram á vegum stjórnvalda til að vinna gegn og berjast gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi, ofbeldi gegn konum, og er í fullu samræmi við stjórnarsáttmála um markvissa vinnu þess efnis sem byggir jafnframt á alþjóðlegum samningum Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu á þessu sviði. Istanbúl-samningurinn hefur

með ýmsar ábendingar um úrbætur í þessa veru. Er þetta frumvarp og þetta verklag sem hér er kynnt í fullu samræmi við þær ábendingar sem þaðan hafa komið. Ég held að ég hafi gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins. Þetta er ekki stór breyting í ákvæði, í orðum eða línum en veigamikil breyting og mikilvæg er

Frú forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir ræðuna. Það voru sláandi upplýsingar sem komu fram í hans máli og dregnar eru fram í greinargerð með þessu ágæta frumvarpi. Það er afskaplega mikilvægt að styðja fórnarlömb

og það er oft þannig að þeir sem verða fyrir heimilisofbeldi eru of hræddir til að segja frá. Í þessu frumvarpi sem hæstv. ráðherra er að mæla hér fyrir er er talað um tilkynningu til lögreglu ef sjúklingur biður um það sjálfur. En hvað ef heilbrigðisstarfsmaður er sannfærður um að

sjúklingurinn að biðja um tilkynningu? Er það þannig sem lögin virka? Samkvæmt þessu ákvæði sem hér er verið að mæla fyrir er það alveg skýrt að þetta má gera ef sjúklingur biður um það en ég bara spyr: En ef hann biður ekki um það

hvernig orðalag sé best til þess fallið að takast á við þessar viðkvæmu og erfiðu aðstæður sem eru uppi.

bæði inni á stofnun og þá sem hafa verið að vinna í starfshópi og hafa fjallað um þetta fram og til baka, hvort það ætti að nota orðið heimild eða skylda eða beiðni eða samráð og hvernig það birtist í þessum samskiptum en það er mjög mikilvægt að

er ágætlega frá því greint í greinargerð með frumvarpinu hvernig staðan er á öðrum Norðurlöndum. Þar er mjög sambærileg leið farin.

En setjum svo að fórnarlamb heimilisofbeldis biðji ekki um að lögreglu sé tilkynnt um ofbeldið

og hafi áhyggjur af áhrifum á heilsu barna og líðan þeirra sem verða vitni að ofbeldinu, til hvaða ráða geta þeir gripið? Þetta er snúið Þetta er snúið mál og ég skil þetta með fælingarmáttinn en þetta má heldur ekki vera skilgreint svo þröngt að það sé ekki hægt að bregðast við og bjarga börnum börnum og fólki sem býr greinilega við hættulegar aðstæður, bara vegna þess að fórnarlambið biður ekki skýrt um að séu tilkynntir til lögreglu. Nú er ég að velta vöngum, frú forseti, en í framhaldinu mun ég og forseti, sem nú situr á forsetastóli, fara vandlega yfir þetta mál.

og einmitt þær vangaveltur sem er nauðsynlegt að fara í gegnum og maður las í gegnum þær athugasemdir sem komu fram í samráði, bæði um áformin og svo um

þessa vondu stöðu af því að þetta er, eins og ég kom inn á í framsögu, oft ítrekað og verður vítahringur.

okkar. Ef maður setur sig bara í stöðu þolanda sem þarf að kæra maka sinn eða barn sem þarf að kæra pabba sinn

að annan hvern dag komi kona á Landspítalann með líkamlega áverka sökum heimilisofbeldis, þetta eru sláandi tölur. Við erum auðvitað ekki bara að upplifa það að verða vitni að heimilisofbeldi inni á heilbrigðisstofnunum, maður getur sjálfur, prívat og persónulega, upplifað ofbeldi bara hjá næsta nágranna eða kennarar í skóla skynjað að ofbeldi sé að eiga sér stað inni á heimilum

þessi mikla breyting á samfélaginu okkar sem er að orsaka það að fólk flyst hingað til lands frá löndum þar sem konur eru t.d. t.d. lítils metnar, má segja, og eiga kannski miklu erfiðara heldur en íslenskar konur með að tilkynna slíkt ofbeldi. Sjáum við fyrir okkur að geta náð t.d. utan um konur af erlendum uppruna sem verða fyrir heimilisofbeldi?

Birtingarmyndin í heilbrigðiskerfinu er þannig að það verður fólk af öllum kynjum fyrir heimilisofbeldi. Þetta er raunverulega jafn jafn fjölbreytt og við erum einhvern veginn, bæði samsetning heimila og kynja og uppruna, og kemur í alls konar myndum.

Eitt er að greina en annað er síðan hvernig vinnum með fólki eftir að búið er að átta sig á því að ofbeldi sé til staðar. Við vitum um nokkur úrræði, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu en líka úti á landi.

hver á að fara með þetta? Getum við búið til eitthvert þannig kerfi að það sé ekki verið að svelta þessar stofnanir sem eru þó af veikum mætti að rembast við að reyna að koma í veg fyrir ofbeldi eða að aðstoða í það minnsta

og jafnvel gerist þetta á milli ráðuneyta, því miður. Þess vegna er svarið hér í þessu verklagi teymisnálgun, þannig að það verði með faglega breiðum stuðningi komið til móts við stöðu þolandans, allt eftir því í hverju þetta ofbeldi felst. Ég held að þetta sé mjög mikilvæg nálgun í þessu verklagi ef við ætlum að ná utan um þetta á forsendum þolandans. Eins og hv. þingmaður benti á getur staðan verið mjög mismunandi. Það er læknir, eðlilega, og hjúkrunarfræðingur, það er félagsfræðingur og það er sálfræðingur og aðili innan geðþjónustu sem metur hvernig þolendur ná að vinna úr ofbeldinu og að því verði fylgt eftir, það er mjög mikilvægt, og boðin þá meðferð við áfallastreitu ef það atvikast þannig. Ef um kynferðisbrot er að ræða mun þolandinn einnig verða settur í samband við lögmann. Þannig að það er á breiddina sem stuðningurinn er við þolandann, svo að við lendum einmitt ekki í þeirri gryfju að fara að vísa á stofnanir eða að ráðleggja að leita hingað eða þangað. Það er bara teymi, óháð búsetu, óháð því hvar þú kemur og færð þjónustu, sem tekur utan um þig og fylgir þér eftir. Og eins tengist þetta því að ef félagsráðgjafinn metur það svo að það þurfi að tilkynna til barnaverndar þá fær viðkomandi stuðning við það ferli að leita inn í nærumhverfið. Þannig að ég held að þetta sé, það, jafn mikilvægt lagabreytingunni sem við erum að fjalla Virðulegi forseti. Ég fagna því mjög að við séum að stíga það skref að tryggja þessa upplýsingamiðlun og tryggja þar með réttarstöðu og stuðning við þolendur heimilisofbeldis, því að þetta eru einstaklingar sem eru oft, alltaf, mjög brotnir, traustið er lítið og því þarf utanumhaldið að vera mjög gott og skýrt og vel að því staðið. Ég vonast svo til þess að við séum að stíga hér skref, eitt af mörgum, hvað varðar þessa upplýsingamiðlun og í rauninni þannig að við séum að taka niður veggi í þessu kerfi. Mig langar svolítið að beina athyglinni að börnum í þessu samhengi og tala þá um að við séum að stíga enn þá stærra skref og séum með þessu líka að fara í það hvernig við ætlum að tryggja miðlun upplýsinga um heimilisofbeldi milli annarra kerfa; barnaverndaryfirvalda, félagsþjónustu sveitarfélaga, heilbrigðisstofnana, sem við erum að gera hér, skóla og lögregluembætta. Það er svo mikilvægt að þegar það kemur upp heimilisofbeldi á heimili þar sem barn býr býr þá getum við látið öll kerfin tala saman. Hvernig ætlum við að láta allt kerfið taka utan um barnið í þessu þannig að skólinn geti veitt stuðning, barnaverndaryfirvöld geti veitt stuðning og félagsþjónustan og lögreglan sé með það á hreinu hvernig eigi að miðla þessum upplýsingum og að við séum að taka niður þessi síló? að tala um að við séum búin að ná ótrúlegum árangri í þessum málaflokki þá þurfum við með þessu skrefi, sem mér finnst frábært að sé komið á þennan stað en þá vil ég bara að við séum að ganga lengra í kjölfarið á þessu því að ég held að það skipti öllu máli hvernig við ætlum að stíga inn í þessi mál til framtíðar, að við séum að tryggja upplýsingamiðlun og, eins og þetta frumvarp gerir ráð fyrir, að það sé þá með samþykki þess sem fær þjónustuna og að við náum einhvern veginn betur utan um þetta því að þessir einstaklingar sem verða fyrir þessum trúnaðarbresti á sínum friðhelga stað eiga það skilið og börnin okkar líka. Ég bara þakka hæstv.

og jafnvel færri, það er gjarnan þannig þegar umfangið er mikið, en þá er mjög mikilvægt að búið sé að taka vel utan um slíka áætlun og halda fast í stefnumótunina

í stefnu í geðheilbrigðismálum til ársins 2030 og má raunverulega lesa sig þannig í gegnum tillögugreinina.

eru svo tengdar hverju meginmarkmiði og samræmast þannig stefnunni. Það þarf svolítið að leggjast yfir þetta saman til að átta sig á þessum tengingum, sem ég veit að

Æskilegt er að halda þessari uppbyggingu áfram til að mæta betur þörfum fólksins í landinu og hlúa heildstætt að þeim sem á hjálp þurfa að halda. Á sama tíma þarf að efla geðheilbrigðisþjónustu á öllum stigum heilbrigðiskerfisins þannig að kerfið geti sem best sinnt bráðum veikindum ásamt langvinnum veikindum og oft flóknum geðrænum áskorunum.

bæði hér og á öðrum Norðurlöndum. Nýliðun hefur því miður verið takmörkuð í þeim fagstéttum sem helst veita geðheilbrigðisþjónustu á öllum stigum og samkeppni ríkir milli stofnana og starfseininga um þann takmarkaða fjölda sem er að störfum í geðheilbrigðisþjónustu á hverjum tíma.

þess þá mikilvægara, eins og nálgast er í þessari aðgerðaáætlun, að skýra betur og skilgreina farvegi fyrir algengar áskoranir og og útiloka að fólk lendi á milli vita í þjónustunni eða að það myndist grá svæði og það verði ekki samfella í þjónustu.

því að það er víxlverkun á milli aðgerða innan hvers áhersluþáttar og einnig á milli áhersluþáttanna sjálfra. Flestar aðgerðir áætlunarinnar lúta að geðrækt og forvörnum og því að grípa snemma inn í þegar geðrænn vandi skapast.

Ein aðgerðin leggur áherslu á að allir landsmenn hafi greiðan aðgang að hagnýtum, gagnrýndum og auðskildum upplýsingum um geðrækt, forvarnir og geðheilbrigðisþjónustu sem auðveldi þeim að stunda heilbrigðan lífsstíl, bæta og viðhalda geðheilsu og bata. Þá eru þrjár aðgerðir í aðgerðaáætluninni sem miða að því að ljúka innleiðingu grundvallarþátta í aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi sem unnið hefur verið eftir síðan 2018. Aðrar aðgerðir lúta að því að tryggja að geðheilbrigðisþjónusta og þróun hennar til framtíðar verði í samræmi við þarfir og væntingar notenda og verði í vaxandi mæli notendamiðuð. Hér er einnig áhersla lögð á valdeflingu og virka þátttöku notenda í eflingu, veitingu og þróun geðheilbrigðisþjónustu á landsvísu sem og að auka virkni notenda og samfélagsþátttöku. Fjórar aðgerðir miða svo að því að bæta aðgengi að öllum stigum geðheilbrigðisþjónustu og auka fjölbreytni þeirrar þjónustu. Í áætluninni eru mikilvægar þróunaraðgerðir þar sem unnið er nánar með flókin úrlausnarefni eins og að hlutverk, verkefni, samfella og samhæfing innan geðheilbrigðisþjónustu, sem og við aðra velferðarþjónustu, verði sett í forgang. Fjölgun fagfólks og bætt mönnun er grundvöllur þess að hægt verði að ráðast í frekari þróun og nauðsynlegar breytingar í geðheilbrigðismálum og nokkrum aðgerðum er beint að þessu mikilvæga viðfangsefni.

Til að hægt verði að fylgjast með gæðum og öryggi geðheilbrigðisþjónustunnar verða gæðavísar og árangursviðmið skilgreind og innleidd í geðheilbrigðisþjónustu á landsvísu. Þá er mikilvægt að taka fram að í aðgerðaáætluninni er umfjöllun mála einskorðuð við grundvallaratriði en ekki fjallað um sértæka þætti. Þannig eru einstakir sjúkdómar ekki tilgreindir heldur rætt um alvarlegan og síður alvarlegan vanda og síðan langvinnan og skammvinnan. Þetta kallast auðvitað á við þessi stef sem við þekkjum úr stefnunni. Hér er heldur ekki fjallað um einstakar stofnanir heldur sjónum beint að tegund þjónustu og þjónustustigum. Á sama hátt er ekki getið um einstakar fagstéttir, enda oft svo að viðfangsefni geðheilbrigðisþjónustu krefjast færni eða þjálfunar sem fleiri en ein fagstétt hefur þekkingu og hæfni til að sinna.

í markvissri innleiðingu áætlunarinnar til að ná því markmiði. Þá var í mörgum umsögnum lögð áhersla á að tryggja fjármögnun

ég tel afar brýnt að þetta sé kostnaðarmetið. Það er ekki algengt að þingsályktunartillögur komi hér kostnaðarmetnar. Þetta er hins vegar ekki klappað í stein og kannski gróft.

þannig að við getum þá áfram unnið með það. Þegar við förum síðan af stað með þær aðgerðir sem eru á þessu ári og greinum þetta betur, og vonandi getur þingið og hv. velferðarnefnd aðstoðað okkur við það,

ári, þ.e. ef við náum þessari þingsályktunartillögu fram í þinginu og náum að klára hana á þessu þingi sem vonandi gerist. Þetta er mjög mikilvæg áætlun.

Við sjáum fólk verða undir vegna þess að það fær ekki þá þjónustu sem það þyrfti á að halda. Hluti

hvort hann sé sáttur við þá niðurstöðu sem hefur náðst eftir að sú aðgerðaáætlun var lögð fram? Erum við á réttri braut? Finnst okkur við hafa gengið veginn fram þannig að

maður tapar oft þolinmæðinni fyrir því að ná árangri. Manni finnst þetta gerast hægt. Fyrst samþykkjum við stefnu og svo förum við að vinna að aðgerðaáætlun og hún er á mjög breiðum grunni. Það er mikill kostur við vinnuna við þessa aðgerðaáætlun.

Svo rammar hún inn þessar fjórar megináherslur og svo 27 undirmarkmið sem er aðgerðahlutinn, framkvæmdin.

Það sem ég sé sem jákvæða þróun, og birtist í undirbúningnum að þessari aðgerðaáætlun, er þetta breiða samráð sem einkennir undirbúninginn að aðgerðaáætluninni

En ég náði því ekki alveg, á þetta ekki að fara inn í fjármálaáætlun sem á að kynna á morgun? Hann má kannski ekki fara að kjafta einhverju eða þjófstarta af því að fjármálaráðherra ætlar að kynna verkefnið á morgun. En mig langar að minnast á að 2020

Ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Ég er ekki ljóstra upp neinu, þessi áætlun er að hluta til á fjárlögum. Það eru inni peningar sem við erum að nota og munum nota á þessu ári og á næsta ári og það eru aðgerðir sem voru komnar í gang, m.a. sem tengjast Covid, og var unnið áfram með í undirbúningi þessarar áætlunar og falla inn í þessa áætlanagerð þannig að hún er að hluta til fjármögnuð og þannig að hluta í fjármálaáætlun, annað ekki eins og aðgerðir sem koma seinna í ferlinu. En ég myndi vilja sjá kostnaðarmetna áætlun í heild í fjármálaáætlun. Þannig vil ég sjá þetta kerfi okkar vinna. Við erum ekki komin þangað og því miður

Þá vil ég vita hvað af þessu hérna er að óþörfu í rauninni, af því að það mun ekkert verða gert. Mér finnst það mjög eðlileg spurning þegar ég heyri svona af því að það eru ákveðnar væntingar sem eru gefnar með því að setja þetta fram,

Það eru sex aðgerðir sem við erum farin af stað með og ætlum að klára og eru fjármagnaðar á þessu ári og því næsta. Það er að þróa skólaheilsugæslu í framhaldsskólum, sérstakri áherslu á geðrækt og forvarnir. Þar eru 96 milljónir árlega næstu þrjú ár. Það þarf aðeins að taka betur utan um kostnaðarmatið og hvar fjármunirnir eru fyrir og hverju þarf að bæta við að þetta er ekki alveg klappað í stein og bara kostnaðarmetið þannig séð í heilbrigðisráðuneytinu. Síðan er að stofna geðráð og það er allt innan fjárheimilda.

ár. En svo er kannski annað sem ég held að mætti gera betur og skýra betur og mun fjalla um í ræðu hér á eftir. Í aðgerð 4.A.3, sem var sett inn eftir athugasemdir sem komu fram þegar þetta mál var í samráðsgáttinni, er fjallað um eflingu sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðvum, sem er vel því ég hef áhyggjur af því t.d. að það hafi komið ákveðið bakslag í þróun þessarar þjónustu síðastliðið ár hjá stærsta þjónustuveitandanum, sem er Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. Þar gerðist það í fyrra að staða fagstjóra sálfræðinga var lögð niður en

telur að þetta hafi bitnað mjög illa á samþættingu þessarar þjónustu og að starf og starfsumhverfi sálfræðinga hjá heilsugæslunni hafi beðið hnekki, enda hafi í kjölfarið margir sálfræðingar sagt upp störfum, illa gengið að ráða í lausar stöður og biðlistar þar af leiðandi lengst og biðtími aukist. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra með vísan til yfirstjórnar- og eftirlitsheimilda hans og skyldna gagnvart sínum undirstofnunum og í ljósi þeirra markmiða sem eru sett fram í þessari aðgerðaáætlun og í ljósi þess að ég veit að Fagfélag sálfræðinga í heilsugæslu hefur einmitt leitað til ráðuneytisins vegna þessa máls: Hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að

Í kjölfarið á þeim ágreiningi sem skapaðist við það að gera þær skipulagsbreytingar sem fólust í því að leggja þá stöðu niður þá hitti ég sálfræðinga af heilsugæslunni og svo fór ég yfir málið með forstjóra heilsugæslunnar og ég veit ekki betur en að um þær skipulagsbreytingar sem urðu hafi náðst sátt þó að það hafi verið ágreiningur um þetta efni á sínum tíma.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir sín svör. Ég er pínulítið hissa á svörunum vegna þess að nú er ég með hérna fyrir framan mig bréf sem mér skilst að Fagfélag sálfræðinga í heilsugæslu

í raun hafi enginn tekið við þessum einna mikilvægustu verkefnum fagstjóra eftir að staðan var lögð niður. Nú sinni enginn verkefnum eins og að tryggja handleiðslu til sálfræðinga, móttöku nýrra sálfræðinga og innleiðingu þeirra í verkferla þjónustunnar, að samræma verklag, halda utan um árangursmælingar, samræma skráningar og margt fleira. Að þessu leyti hafi fjarvera fagstjóra síðastliðið ár komið verulega niður á samþættingu þjónustunnar. Það er tiltölulega stutt síðan, að mér skilst, að ráðherra barst þetta bréf. Ég vona að það sé ekki þannig að það þurfi að básúna allt í fjölmiðlum einhvern veginn til þess að brugðist sé við athugasemdum sem eru settar fram og beint til ráðherra.

og þau skilaboð sem ég hef fengið og kallað eftir er að það er verið að leita að aðila til þess að taka að sér það hlutverk einmitt að sinna þessum þætti sem féll niður og var og var kannski aðallega ágreiningurinn um í upphafi og það er nú svolítið lengra síðan en þessar vikur, þegar þetta starf var lagt niður. En það er sem sagt verið að leita að aðila í hlutastarf fagstjóra. Hvort það verði innan húss eða ekki veit ég ekki. Ég kallaði eftir svörum við því.

aðeins bara um fyrsta kaflann sem tekur á málefnum barna. Ég vil í því sambandi taka undir umsögn Barnaheilla í samráðsgáttinni þar kemur fram og er gagnrýnt, líkt og fram hefur komið hér hjá hæstv. ráðherrum og hv. þingmönnum í þessari umræðu, að í síðustu aðgerðaáætlun voru aðeins þrjár aðgerðir af 18 fyrir árin 2016–2020 sem komu til framkvæmda á réttum tíma. framkvæmda á réttum tíma. Það er mikilvægt að hafa þetta í huga, það er ekki nóg að setja fram fallega áætlun, draga fram áherslur sem við sannarlega getum öll fallist á að eru meira og minna mikilvægar en síðan síðan fara þær ekki í framkvæmd af einhverjum ástæðum. Þrjár af átján er ekki góður árangur og ég vil taka undir hvatningu Barnaheilla til ráðuneytisins um að tryggja að sú aðgerðaáætlun sem við erum að ræða hér verði framkvæmd að fullu.

Það er mikilvægt að hafa í fimm ára fjármálaáætlun góðar áætlanir sem eru vel skilgreindar með markmiðum og aðgerðaáætlunum og fjárhagslegu mati en ég get ekki tekið undir það að þetta plagg sem við ræðum hér sé þar með óþarft. Ég held að það sé gott að við í hv. velferðarnefnd fáum plaggið til umræðu og og getum þá velt hlutunum fyrir okkur og hvernig við getum séð til þess að framkvæmdarvaldið framkvæmi þá þær áætlanir sem samþykktar verða. Það er afskaplega mikilvægt, forseti, að fjárfesta ríkulega í þjónustu við börn. Það er fjárfesting til framtíðar og það er erfitt að meta til fjár að gæta að geðheilbrigði og líðan barna og það þarf að sjá til þess, líkt og Barnaheill benda á, að aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu og sálfræðiþjónustu sé óháð efnahag, þannig verður þessi þjónusta að vera, gjaldfrjáls fyrir börn og ekki bara börn sem sjálf glíma við geðræna kvilla heldur einnig fyrir börn sem eru aðstandendur foreldra, börn fólks með langvinnan alvarlegan geðheilbrigðisvanda,

Ég vil taka undir með Barnaheillum þegar þau draga þetta fram. Það er talað um það í aðgerðaáætluninni, í aðgerð 1.A.5., að styðja skuli börn sem eru aðstandendur fólks með langvinnan alvarlegan geðheilbrigðisvanda en hins vegar, líkt og Barnaheill benda á, er þessi aðgerð með öllu óútfærð og það veldur áhyggjum. Það er mönnunarvandi í öllu heilbrigðiskerfinu. Það er líka mönnunarvandi þegar kemur að geðheilbrigðismálum og það er eitthvað sem ekki er hægt að líta fram hjá þegar settar eru fram aðgerðaáætlanir í geðheilbrigðismálum og það þarf líka að fylgja hvernig eigi að taka á þeim vanda til að sjá til þess að aðgerðaáætlunin gangi upp.

talið að staðhæfingin „ég er ánægð með líf mitt“ eigi við sig. Þetta er sláandi niðurstaða sem við höfum auðvitað talað um hér áður í þingsal.

2021. Mun minni lækkun verður hjá drengjum á sama tíma þó svo að líðan þeirra hafi líka versnað. Sama mynstur kemur fram þegar skoðað er hlutfall barna sem segja að það eigi mjög vel við um sig að þau séu hamingjusöm. Hamingjusömum drengjum og stúlkum hér á landi virðist fækka umtalsvert. 57% drengja í 10. bekk voru hamingjusamir árið 2018, borið saman við 49% árið 2022, og hjá stúlkum lækkaði hlutfallið úr 40% í 28% á sama tíma. Þetta eru mjög alvarlegar vísbendingar um að andleg heilsa íslenskra barna, sér í lagi stúlkna, fari hratt versnandi. Í þessu sambandi er hægt að rifja upp að samkvæmt íslensku æskulýðsrannsókninni fundu 64% stúlkna í 10. bekk fyrir depurð vikulega eða oftar á árinu 2022, samanborið við 48% árið 2018.

Það er vaxandi munur á milli kynja í þessum efnum og hann fer vaxandi og allt frá árinu 2007. Vanlíðan stúlkna hefur farið hratt versnandi síðastliðin fjögur ár og munur á líðan drengja og stúlkna vex mikið á sama tíma. Ég hef áður sagt að þessar niðurstöður séu svo sláandi að þær ættu að leiða til stórátaks í geðrækt hjá ungu fólki og beina þarf sjónum sérstaklega að unglingsstúlkum og ungum konum í þessu sambandi. Eitt ágætt skref í áttina að þessu er skólaheilsugæsla í framhaldsskólum sem hæstv. ráðherra segir að sé fjármögnuð aðgerð sem er tiltekin hér, 1.A.4. í þessari aðgerðaáætlun. Ég fagna því sannarlega og ég held að það skipti miklu máli að í skólunum séu fagmenn sem unga sem unga fólkið getur leitað til og börnin og unglingarnir geta leitað til og það sé þá hægt að vísa þeim og leiðbeina þeim réttan veg.

Það er líka mjög mikilvæg aðgerð og hún er undirbyggð með fjölda rannsókna sem hafa sýnt hvað það er mikilvægt að taka snemma á málum og það er þá hægt að gera, eins og ég sagði áðan, ef í skólanum eru fagmenn sem börnin geta leitað til eða sem skynja og sjá hvað bjátar á og þá er hægt að koma í veg fyrir að vandinn vindi upp á sig og verði að geðrænum kvillum. því að grípa fljótt inn í, vinna með börnum í grunnskólum og framhaldsskólum og jafnvel leikskólum og vinna með foreldrum þeirra, hafa þjónustu í í boði, bæði sálfræðiþjónustu og aðra geðheilbrigðisþjónustu, fyrir börn gjaldfrjálsa þá held ég að væri til mikils unnið. Annars vil ég bara hvetja hæstv. ráðherra áfram í þessu starfi. Hann, sem fyrrum formaður fjárlaganefndar, veit ósköp vel og þekkir vel lögin um opinber fjármál og veit hvernig á að haga málum til þess að við sjáum skýrt hver markmiðin eru og hvað þau kosta.

Þetta er rosalega mikilvægur málaflokkur sem við þurfum að sinna á mjög góðan góðan hátt og taka áskoranirnar í þessum málaflokki mjög alvarlega. Þess vegna er ég nokkuð sáttur við hvernig uppleggið er hérna,

Það sem ég myndi hins vegar vilja fjalla um í þessari fyrri umræðu er ekki aðgerðaáætlunin sem slík heldur það hvernig við ætlum að koma okkur á þann stað sem aðgerðaáætlunin er í rauninni að lýsa.

framkvæmdarvaldið til að vinna að einhverri aðgerðaáætlun, heldur er þetta svar framkvæmdarvaldsins við beiðni þingsins. Það segir: Við ætlum að gera þetta svona. En það vantar í þetta tíma, peninga

spyrji þingið: Er það í alvörunni það sem þið vilduð, að fara út í þann kostnað til þess að ná þessum árangri á þessum tíma eða munum við þurfa að klára þetta á lengri tíma, af því að efnahagsmálin eru þannig? Ég velti því fyrir mér að það virðist oft vera að ákvörðunin um það hvort svona aðgerðir séu fjármagnaðar eða ekki sé ekki eitthvað sem heilbrigðisráðherra

hún kostar. Mér finnst rosalega erfitt að fá svona plagg í hendurnar sem lýsir því svo vel hvað við ættum að vera að gera, því fyrr, því betra, án þess að geta séð það í nokkru samhengi við hvað það mun kosta

myndi giska á að það kosti eitthvað. Er fjármögnunin í þessum málaflokki þá að hluta til til þess að klára aðgerðir eða erum við bara hætt við einhverjar aðgerðir þar? Það eru svona spurningar sem ég á dálítið erfitt með af því að, eins og ég sagði hérna áðan í andsvari við ráðherra,

á svona hátt, en þá myndi ég búast við því að þetta væri nær því að vera eins og samgönguáætlun, sem er vel tímasett, þar er vel útskýrt hver kostnaðurinn er. er. Ég held að við ættum að gera meira einmitt af því þannig að við getum rætt fjármögnun ýmissa svona stórra verkefna, stórra samfélagslegra verkefna, í heildarsamhengi þess málaflokks, heildarsamhengi þeirra áskorana, og borið saman við það svigrúm sem við höfum með tilliti til ríkisfjármálanna. En eins og er þá höfum við það ekki þannig að ég vonast til að betur verði gert næst hvað það varðar.

á ábyrgð Landspítala og háskóla og þá þarf eðlilega sá er hér stendur að treysta á samráð og samvinnu við þá aðila. Það kann vel að vera að tímaás eða kostnaðarmat standist ekki eða að það þurfi að ýta því til eða hliðra til eins og við þekkjum. En það er þó betra að hafa það til staðar og vera búinn að koma því fyrir.

þróaðri þjónustu eins og við erum að horfa á inn í framtíðina.

Af hverju er það ekki samt sett með, með einstaka aðgerðum til þess að umsagnaraðilar geti nálgast það og sagt: Þetta er allt of lágt metið eða allt of hátt metið, eða hvernig sem það er, út frá þeirra sérþekkingu?

og þá nálgun sem er raunverulega í þessari áætlun, sem ég met að sé kannski styrkurinn að hluta til í þessu. Það er aðgerð

og við þurfum þannig að vinna mjög vel saman að þessum hlutum. Þetta er mjög spennandi verkefni að komast í, hvenær það verður liggur ekki alveg fyrir. Það þarf að fara af stað hópur sem vinnur svona grunnvinnuna, hvar rýmunum verði fyrir komið, hvernig nálgunin er í fjármögnuninni einmitt, hvar hún lendir.

að kalla fram hugmyndirnar um það hvað er hægt að gera til að betrumbæta aðstæður með því að spyrja fólkið sem er að vinna í þessu, af því að það sér hvar skorturinn er, og koma því svo inn í svona þingsályktunartillögu. Erfiði hlutinn verður alltaf fjármögnunin og framkvæmdin.

Frábært, þetta var sett á blað. Hvað svo? Er þetta í alvörunni eitthvað sem mun raungerast út frá einhverjum

Við erum að tala hérna um árin til 2027 og eins og ég sagði áðan þá kvartaði ég pínulítið yfir því að það vantaði tímasetningar á þessar aðgerðir til þess að við gætum gengið aðeins á eftir stjórnvöldum.

forseti. Sálfræðiþjónusta, gott aðgengi að sálfræðiþjónustu, óháð stétt og stöðu, er risastórt velferðarmál og mannréttindamál. Það er í raun ótrúlegt til þess að hugsa að þótt klínískar leiðbeiningar mæli almennt með hugrænni atferlismeðferð sem fyrsta meðferðarúrræði við langflestum geðröskunum og þótt rannsóknir á þessari meðferð hafi trekk í trekk sýnt fram á góðan árangur þá stóð slík meðferð ekki til boða og var ekki hluti af grunnþjónustu hér á Íslandi og ekki skilgreind þannig fyrr en fyrr en eftir að fyrsta stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum var samþykkt árið 2016. Þetta er kannski til marks um það hversu stutt við erum komin í geðheilbrigðismálum og hvernig málaflokkurinn hefur verið vanræktur. Það er ekki nóg með að Íslendingar verji minna fjármagni almennt til heilbrigðismála heldur en hinar Norðurlandaþjóðirnar, heldur er hlutfall útgjalda sem rennur til geðheilbrigðismála líka lægra hér en þar þannig að geðheilbrigðismál fá minni sneið af minni köku. Í ljósi þessa verð ég að segja að ég sakna svolítið umfjöllunar um fjármögnun í þessari aðgerðaáætlun. Það er minnst aðeins á hana í greinargerð á einum stað þar sem ráðuneytið tekur undir mikilvægi þess að aðgerðir í aðgerðaáætlun geðheilbrigðismála verði fjármagnaðar.

núna í bili, en það hefði hugsanlega verið gott að taka þessa umræðu í rauninni eftir kynningu á fjármálaáætlun til að fá einhverja mynd á það hvort þessi vilji heilbrigðisráðuneytisins sem kemur fram í greinargerðinni muni raunverulega ganga eftir samkvæmt þeim áætlunum sem nú er unnið eftir þegar kemur að fjárveitingum. Svona áætlun verður auðvitað bæði að vera fjármögnuð og tímasett og mælanleg. Það er margt í þessari áætlun sem lofar góðu og af því að það hefur verið sérstakt áherslumál hjá okkur í Samfylkingunni vil ég nefna sérstaklega í þessu sambandi aðgerð 3.C.1, að gerð verði þarfagreining vegna húsnæðis geðþjónustu Landspítala. Þetta er í takt við þingsályktunartillögu sem við höfum flutt núna þrjú löggjafarþing í röð um að heilbrigðisráðherra verði falið að hefja þennan undirbúning og að skipaður verði starfshópur sem annist frumathugun, þarfagreiningu

Virðulegi forseti. Með fullri virðingu fyrir fleiri góðum og mikilvægum málum í þessari aðgerðaáætlun þá er ræðutíminn hérna ósköp takmarkaður og ég ætla að reyna að nýta hann til að benda á atriði sem ég held að mættu betur fara. er auðvitað þannig að án sálfræðiþjónustu og án sálfræðinga geta heilsugæslustöðvar ekki boðið meðferð við algengum geðvanda í takt við klínískar leiðbeiningar og viðmið. Heilsugæslan er fyrsti viðkomustaður innan

Þar eru markmiðin tiltölulega skýr, að fólk geti fengið meðferð og stuðning sálfræðinga vegna algengustu geðraskana á heilsugæslustöðvum. Það er skýrt hverjir eiga að framkvæma þetta. Það eru sálfræðingar með klíníska reynslu og þjálfun í gagnreyndri meðferð. Það er skýrt hvert tímabilið er, 2016–2019, og svo eru mælanleg markmið þarna, aðgengi að gagnreyndri meðferð sálfræðinga við algengustu geðröskunum, svo sem þunglyndi, kvíðaröskunum og áfallastreitu, sé á 50% heilsugæslustöðva í árslok 2017 og 90% í lok 2019. Þetta er skýrt og þetta er tímasett og þetta er mælanlegt, árangurinn er mælanlegur. Núna fjórum árum eftir að gildistíma þessarar áætlunar lauk liggur auðvitað fyrir að sálfræðiþjónusta heilsugæslunnar er mjög langt frá því að vera fullmönnuð og fyrir vikið bíða hundruð barna og hundruð fullorðinna í fleiri mánuði og jafnvel ár eftir þjónustu og eftir gagnreyndum meðferðarúrræðum. Hér vil ég vitna í umsögn frá Liv Önnu Gunnel, fagstjóra hjá sálfræðiþjónustu Þróunarmiðstöðvar íslenskrar heilsugæslu, en hún bendir á að á þessum biðlistum sé jafnvel fólk sem er að glíma við vanda sem væri hægt að leysa með viðeigandi aðferðum á örfáum vikum,

Hún hefur jákvæð áhrif á framleiðni og hagvöxt til lengri tíma. Það er enginn sparnaður fólginn í því að fjársvelta þessa þjónustu heldur þvert á móti, með því er bara verið að búa til skuld sem samfélagið greiðir þá einhvern tíma seinna. Ég vona að ráðherrar og þingmenn hafi þetta á bak við eyrað núna þegar fjármálaáætlunin verður kynnt á næstu dögum. Það liggur fyrir að í alþjóðlegum viðmiðum, m.a. í reikningum breskra heilsuhagfræðinga og út frá erlendum fyrirmyndum, er gengið út frá því að það þurfi tvo meðferðaraðila á hverja 6.250 íbúa til þess að það sé hægt að veita viðeigandi sálfræðimeðferð við algengasta geðvanda. Út frá þessu þyrfti að tvöfalda fjölda meðferðaraðila á heilsugæslustöðvum. Ríkisendurskoðun skilaði mjög ítarlegri skýrslu um stöðu geðheilbrigðisþjónustunnar í fyrra og segir þar m.a. að heilsugæslurnar anni ekki þörf fyrir sálfræðiþjónustu.

Hvorki voru skilgreind viðmið um fjölda sálfræðinga í aðgerðaáætluninni né í athugasemdum við þingsályktunartillöguna.“ Hér er verið að tala um síðustu aðgerðaáætlun. Ég vona að ef ríkisstjórninni sé alvara með fögrum fyrirheitum um eflingu geðheilbrigðisþjónustu verði gert ráð fyrir stórauknum fjárveitingum til þessara verkefna. Ég verð að viðurkenna að mér finnst sú aðgerð í nýju aðgerðaáætluninni sem lýtur að sálfræðiþjónustu í nærsamfélaginu ekki standast þær kröfur sem við hljótum að gera miðað við mikilvægi þessarar þjónustu. Þetta er mjög loðið og almennt orðað. Það er ekkert minnst á að fjölga stöðugildum og fullmanna þessa þjónustu.

í stað þess að kveðið sé á um beinar og mælanlegar aðgerðir. Það sé í raun verið að verja mjög miklum kröftum, tíma og fjármagni í svona skipulagsvinnu frekar en meðferðarvinnu og fjölgun stöðugilda. Það er t.d. kveðið á um að skipa hóp sem á að meta mönnunina

„illa skilgreint áramótaheit manns sem langar að taka líf sitt í gegn en veit ekki hvort hann á að byrja að taka svefninn í gegn, mataræðið, hætta að drekka eða kaupa kort í ræktina, valkostirnir verða svo flóknir og yfirþyrmandi að hann gefst upp á verkefninu áður en hann kemst til að byrja“. Ég ætla að brýna það fyrir ráðherra að falla ekki í þá gryfju sem Pétur lýsir hér. Það liggur fyrir að það þarf að fjölga stöðugildum til að ná þessum

Það er afar mikilvægt að við séum að meta fyrirkomulagið, árangurinn og svo einnig þörfina fyrir þjónustuna. Það mat þarf að liggja fyrir til grundvallar eflingar á þjónustunni. Það er einnig mikilvægt að við tökum saman hver þjónustuþörfin er annars vegar í dag og hins vegar líka til framtíðar. Aðgerðaáætlunin snýr að því að kanna nánar samfellu í geðheilbrigðisþjónustu svo hægt sé að sjá betur hvar úrlausna er þörf. Góðu fréttirnar eru þær að stefna í geðheilbrigðismálum var samþykkt á síðasta þingi og þar erum við að nálgast málaflokkinn heildstætt. Heilbrigðiskerfið er komið með leiðarvísi og skýrt umboð Alþingis til að setja geðheilbrigði á oddinn. Verkefnið sem er fram undan er krefjandi og áskoranirnar vissulega margar en við vitum að með réttum áherslum og réttri forgangsröðun munum við færast áfram veginn og treysta hag geðheilbrigðisþjónustu um allt land. Frú forseti. Hér ræðum við tillögu um aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum en hún er byggð á fjórum meginþáttum. Fyrsti hluti hennar varðar geðrækt, forvarnir og mikilvægi heildrænnar heilsueflingar. Þessi hluti varðar grundvallarþætti vellíðunar og áhrifaþætti geðheilbrigðis þar sem lögð er áhersla á mikilvægi þess að hlúa að geðheilbrigði alla ævi. Annar hluti áætlunarinnar lýtur að því að heildræn geðheilbrigðisþjónusta verði samþætt og hún muni byggjast á bestu mögulegu gagnreyndu meðferðum og endurhæfingu. Það er afar mikilvægt að við séum hér að samþætta þjónustuna og jafnvel einmitt líka að brjóta niður þessi títtnefndu síló. Notendasamráð og notendamiðuð þjónusta á öllum stigum geðheilbrigðisþjónustu er gerð að meginatriði í þriðja hluta áætlunarinnar en slíkt samtal þarf að leiða til þess að geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi verði í vaxandi mæli notendamiðuð og áherslan þar sé lögð á valdeflingu notenda. Í fjórða og síðasta hlutanum er sett aukin áhersla á nýsköpun og vísindi og þróun og bætt aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu.

En þjónustuframboð í heilbrigðiskerfinu er mismunandi á landinu og samhæfing þjónustunnar getur þar af leiðandi verið erfið og flókin og þegar kemur að notendum velferðarþjónustu þurfum við að nálgast þá þjónustu sem þörf er á hverju sinni. Á undanförnum árum höfum við stigið viss og ákveðin skref í átt að betra verklagi. Fjarheilbrigðisþjónusta hefur verið efld, þverfagleg geðheilbrigðisþjónusta í heilsugæslu og nærumhverfi hefur verið styrkt og þverfagleg geðheilsuteymi hafa verið stofnuð. En þrátt fyrir að mörg skref hafi verið stigin í átt að betri samþættingu og samhæfingu í geðheilbrigðisþjónustu er enn þó nokkuð í land. Í tillögunni segir, með leyfi forseta: „Áríðandi er að allir landsmenn hafi jafnan og greiðan aðgang að notendamiðaðri geðheilbrigðisþjónustu sem byggist á bestu þekkingu á hverjum tíma, er einstaklingsmiðuð, samfelld, samþætt, valdeflandi og batamiðuð. Geðheilbrigðisþjónustan þarf að vera í nærumhverfi notanda eða á viðeigandi heilbrigðisstofnun sem starfrækt er í bataeflandi húsnæði. Gera þarf skipulag geðheilbrigðisþjónustu skýrara þannig að það stuðli að samstarfi milli þjónustustiga og þverfaglegri teymisvinnu.“ Hér Hér er um að ræða afar mikilvægt skref í átt að því að móta aðgerðir sem snúa að auknu aðgengi notenda heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni því þar er úrbóta sannarlega þörf. Einnig er að hefjast vinna hjá heilbrigðisráðuneytinu, grænbókarvinna, um stöðu ADHD á Íslandi til að reifa stöðu málaflokksins og fara yfir stöðu þekkingar, meðferðar og úrræða við ADHD. Mikil aukning hefur verið á undanförnum árum í þjónustu vegna gruns um ADHD, bæði hjá börnum og fullorðnum. Ástæðan fyrir aukningunni er ókunn en aukin vitundarvakning í samfélaginu gæti verið einn þátturinn. Virðulegi forseti. Ég fagna því að í þessari vinnu eigi að fara yfir helstu áskoranir sem hægt er að tengja ADHD og framtíðarsýn en grænbækur og vinna við þær eru til þess fallnar að örva umræðuna og kortleggja sérstök mál á landsvísu. Vinnan er unnin út frá samráðssjónarmiðum þannig að haghöfum er boðið að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi málefnið en helsta áskorunin, eins og hefur komið fram í umræðunni, er mönnun þjónustunnar en einnig þarf að rýna skipulag. Greiningar barna fara fram á öllum stigum heilbrigðisþjónustunnar. Þyngri geðtengdar greiningar fara aðallega fram innan annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu. ADHD-greiningar fara núna flestar fram innan annars stigs heilbrigðisþjónustu sem ný geðheilsumiðstöð barna flokkast undir en hún var einmitt sett á fót 1. apríl 2022 og hefur það meginhlutverk að veita börnum og fjölskyldum þjónustu á landsvísu og sameinar þá þjónustu sem Þroska- og hegðunarstöð, Geðheilsuteymi fjölskylduvernd og meðferðarteymi fyrir börn og unglinga hafa veitt hingað til. Markmið endurskipulagningarinnar var og er að efla enn frekar geðþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra með sérstakri áherslu á að stytta bið eftir þjónustu.

bestu meðferðarmöguleikar, eftirfylgd og staða annarra úrræða en lyfja. Samkvæmt nýjum tölum frá Geðheilsumiðstöð barna hefur börnum sem bíða eftir einhverfu- eða ADHD-greiningu fjölgað hratt síðustu árin. Þá er stærsti einstaki útgjaldaliður lyfja samkvæmt upplýsingum frá Sjúkratryggingum Íslands ADHD-lyf og niðurgreiðsla ríkisins fyrir þau lyf á fyrstu tíu mánuðum síðasta árs nam 1,2 milljörðum kr. sem er afar stór upphæð. Við sem samfélag þurfum einnig að skoða vel hvað við sjálf getum lagt af mörkum þegar tekið er utan um þennan málaflokk. Félagslegi þátturinn skiptir gríðarlega miklu máli líkt og hann gerir á mörgum öðrum sviðum. Það er afar ánægjulegt að hér sé komin fyrir þingið aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til næstu fimm ára. Ég vil trúa því að á næstu árum muni hún gera heilbrigðisstarfsfólki okkar auðveldara að taka enn betur utan um þá einstaklinga sem virkilega þurfa á aukinni aðstoð að halda

og þakkir til þeirra þingmanna sem hafa blandað sér í umræðuna því það skiptir auðvitað miklu máli fyrir umfjöllunina sem á eftir að eiga sér stað í velferðarnefnd að hafa heyrt hér sjónarmið og áherslur við þessa fyrri umræðu tillögunnar hér í þingsal.

og ég lít á það sem mjög mikilvægt að henni hafi verið fylgt eftir með þessari aðgerðaáætlun. Það eru nokkur atriði sem hefur verið komið inn á hér, sem mig langar að nefna frekar eða koma inn á. Eitt er samspil þessara aðgerða við önnur verkefni, önnur ráðuneyti, aðrar áherslur sem er verið að leggja í umbótavinnu, t.d. í starfi með börnum og ungmennum og í þátttöku á vinnumarkaði. Þetta eru þau tvö verkefni sem ég hjó sérstaklega eftir hérna. Eins og hæstv. ráðherra kom inn á eru 27 aðgerðir,

þarf að vinna í samstarfi skólakerfis, heilbrigðiskerfis og félagsþjónustu.

Hér er líka aðgerð sem hefur verið nefnd nokkrum sinnum hérna, að þróa skólaheilsugæslu í framhaldsskólum með sérstakri áherslu á geðrækt og forvarnir. Þetta snýr auðvitað að því að tryggja farsæld barna.

við umbætur á almannatryggingakerfinu og endurhæfingunni, nýlegar lagabreytingar þar sem er verið að fjölga þeim mánuðum sem fólk á rétt á því að láta reyna á endurhæfingu,

Það er eitt sem ég sakna svolítið frá umræðunni um stefnuna frá síðasta ári og það er er tölfræðin, skráning og tölfræði, einhvers konar mælaborð. En auðvitað tengist það samt sem áður síðustu aðgerðinni í áætluninni þar sem segir að skilgreindir og innleiddir verði gæðavísar og árangursviðmið innan geðheilbrigðisþjónustu. Auðvitað munum við í velferðarnefndinni ganga

Þessu tengt langar mig að nefna hérna eitt atriði sem kom fram við umfjöllun um stefnuna fyrir ári síðan og hefur svo komið fram, hef ég séð, í ábendingum frá sálfræðingum við vinnu að geðheilbrigðismálum, þ.e. skilvirkt skráningarkerfi um þá þjónustu sem sálfræðingar veita því að eins og hér hefur komið fram erum við erum við að upplifa tíma þar sem miklar breytingar eru í geðheilbrigðisþjónustunni. Samhliða því að innleiða nýja þjónustu þurfum við oft að innleiða nýjar aðferðir við að halda utan um þjónustuna,

að við fáum ýmislegt áhugavert efni inn í umfjöllunina í velferðarnefnd. Mér finnst, eins og ég sagði í upphafi, mjög mikilvægt að það komi þessi aðgerðaáætlun í kjölfar stefnunnar

hefur úrslitaáhrif um það hvernig til tekst og svo auðvitað að fá rýni þingsins á þær áherslur sem lagt er upp með. Hæstv. forseti. Þá læt ég þessu lokið hér við fyrri umræðu um málið.

sem fjallar um efla nærþjónustu og fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu vegna vægs til miðlungs alvarlegs geðræns vanda jafnt barna sem fullorðinna. Eins og þetta lítur út núna er þetta ósköp loðið og almennt meðan í síðustu aðgerðaáætlun voru mælanleg markmið þarna til staðar. Það hefur verið bent á það í umsögnum að það ætti að vera hægt að setja bara einhver markmið um fjölgun stöðugilda og Ríkisendurskoðun finnur sérstaklega að því í skýrslu sinni um geðheilbrigðisþjónustu sem kom út í fyrra að heilsugæslurnar anni ekki þörf fyrir sálfræðiþjónustu, samanber biðlistana sem lengjast og biðtíma sem eykst. Að mati Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þyrfti að tvöfalda fjölda sálfræðinga á landsvísu til að mæta markmiði stjórnvalda. Í þessari aðgerðaáætlun er talað um að skipa hóp sem á að meta mönnun og slíkt en nú liggja auðvitað fyrir alþjóðlegar rannsóknir á

velferðarnefnd ætti ekki að taka það til skoðunar að setja inn mælanlegri fyrirheit í þessa tilteknu aðgerð

og mér finnst, eins og ég sagði í minni ræðu, mjög mikilvægt að fá ýmiss konar ábendingar hér til þess að nefndin geti velt því upp. Ég treysti mér ekki til að svara því hér og nú hvort það sé æskilegt að það séu settir niður mælikvarðar um þessa tilteknu aðgerð sérstaklega og í hverju þeir ættu að felast. En það er eitthvað sem er sjálfsagt að taka með í vinnunni í nefndinni.

um fagráðið, ég man ekki nákvæmlega hvað hópurinn heitir, starfshópurinn sem er að vinna með menntun og mönnun í heilbrigðiskerfinu. Þar veit ég að er ákveðið samráð líka við sérstaklega ráðuneytið sem fer með háskólamál. Auðvitað er mikilvægt að horfa á ýmislegt þar og bara af því að mér gefst tækifæri til þess hérna þá langar mig sérstaklega að nefna þann þann vanda sem skapast við það að ekki sé hægt að sækja sér starfsréttindi í sálfræði a.m.k. að hluta til í gegnum fjarnám. Það er algjörlega lokað á það og það kemur í veg fyrir að þeir sem hafa sótt sér hugsanlega grunnnám í sálfræði

Frú forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að bregðast vel við þessum hugmyndum sem ég setti hér fram og ég efast ekki um að velferðarnefnd mun

Það þarf að ráða fólk til starfa og það þarf að leggja fram fé og auglýsa störfin og það þarf að gera það eftirsóknarvert fyrir sálfræðinga að starfa á heilsugæslustöðvum. Þar skiptir starfsumhverfið auðvitað mjög miklu máli eins og eins og við fórum yfir áðan, ég og hæstv. heilbrigðisráðherra, í samtali um heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu. Ég vil bara hvetja bæði hæstv. ráðherra og velferðarnefnd til dáða þegar kemur að þessum verkefnum og þá líka að ganga eftir því að nauðsynlegt fjármagn sé veitt til þessarar þjónustu. Það gengur ekki að það komi alltaf inn einhver tímabundin fjárframlög. Það þarf að vera ákveðin festa og fyrirsjáanleiki í þessu einmitt til þess að sálfræðingar kjósi að starfa við þessa mikilvægu þjónustu.

og uppbyggingu þekkingar og stöðugleika í framboði á þjónustunni. Ég lít á allar aðgerðirnar hérna sem skref í þá átt að skapa meiri stöðugleika í framboði á þjónustunni og skapa starfsumhverfi sem dregur fagfólk að, hvort sem það er til starfa innan heilsugæslunnar,

Ég lít á alla þessa aðgerðaáætlun sem skref í þá átt að skapa sterkara starfsumhverfi og auðvitað spilar það svo með aðgerðum til að tryggja mönnun og menntun í heilbrigðiskerfinu almennt. Við þurfum að þurfum að hafa einhverjar áætlanir og markmið um fjölda sem fer inn í mismunandi greinar þar sem við vitum hvað mun vanta af fólki á næstu árum og áratugum.

Það er mér mikið hjartans mál að við höfum áætlun og að við höfum stefnu. Alþingi samþykkti stefnu í geðheilbrigðismálum vorið 2022

okkur gengur verr að framkvæma það sem við segjumst ætla að gera og segjumst stefna að, því miður. En auðvitað fagnar maður því að ráðherra komi fram með þessa áætlun af því að hún inniheldur margt mjög gott, margar góðar hugmyndir, og samráðið sýnist mér hafa verið býsna gott við vinnuna og því ber að fagna. Geðheilbrigðismálin eru algert olnbogabarn í afskaplega veikri fjölskyldu heilbrigðismála á Íslandi, að maður taki upp myndlíkinguna. Heilbrigðiskerfið er vanfjármagnað, það hefur verið vanfjármagnað um árabil og áratugaskeið, leyfi ég mér að segja, og það sér ekkert fyrir endann á því. Þegar olnbogabarnið geðheilbrigðismál, sem ætti í rauninni að vera aðalmálið hjá okkur, er eins verulega vanfjármagnað og raun ber vitni þá þá spyr maður sig hvort ekki þurfi að kalla á einhvers konar neyðaraðgerðir. Þegar lesnar eru umsagnir við þetta úr samráðsgátt, Landssamtökin Geðhjálp hafa t.d. bent á þetta, þá hefur komið í ljós, samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar um geðheilbrigðiskerfið, að fjárframlög til málaflokksins geðheilbrigðismál eru tæplega 5% af heildarfjárframlögum til heilbrigðismála.

að reikna út hvað þetta muni kosta. Hæstv. ráðherra tilkynnti hér við upphaf umræðu að hann ætlaði að kynna fjármögnunina fyrir nefndinni þegar hann kæmi fyrir nefndina til að kynna þetta mál betur. Í því efnahagsástandi sem við erum núna, þar sem liggur fyrir að það þarf að skera niður víða, sleppa því að fara af stað í einhverjar framkvæmdir og aðgerðir, þá óttast ég mjög um þetta olnbogabarn okkar, af því að ef við ætlum að halda áfram að vanrækja þennan málaflokk, geðheilbrigðismálin, þá munum við sjá vandann aukast.

Sjálfsvígum hefur fjölgað umtalsvert. Ef við horfum til barna þá hefur andlegri líðan og heilsu þeirra hrakað verulega á síðasta áratug. Fleiri og fleiri börn greinast með einhvers konar frávik, geðlyfjanotkun barna hefur tvöfaldast á tíu árum, öryrkjum sem eiga við geðrænar áskoranir að stríða hefur fjölgað um 250% á 30 árum og börnum sem meta andlega heilsu sína góða eða mjög góða hefur fækkað umtalsvert síðustu tíu árum. Það getur ekki talist ásættanlegt að 54% drengja í 8.–10. bekk og 33% stúlkna meti að þau séu ánægð

Þegar við svo sjáum að sjálfsvíg er algengasta dánarorsök ungs fólks á Íslandi þá spyr maður: Hvar er þríeykið? Af hverju erum við ekki að gera allt vitlaust út af þessu? Það er svo ótrúlegt að við sjáum sjálfsvígstölur hækka umtalsvert og svo er það reyndar alveg umhugsunarefni og má spyrja sig hvers vegna ekki er hægt að birta sjálfsvígstölur með skilvirkari hætti en raun ber vitni, af því að oftar en ekki liggur það fyrir hvernig einstaklingur kaus að enda líf sitt. En tölurnar fyrir síðasta ár eru yfirleitt ekki birtar fyrr en um mitt næsta ár.

Það verður að bregðast við þessu ástandi. Það eru fjöldamargar aðgerðir hérna og það verður gott að fylgjast með hvernig

og varðandi stöðumatið, að miklar framfarir hafi átt sér stað í geðheilbrigðismálum undanfarin ár. Vissulega er sagt að enn sé langt í land til að staðan sé ásættanleg, af því að hún er alls ekki ásættanleg. Það kom skýrt fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar að framkvæmdin hefur ekki skilað sér. Þó að áætlanirnar hafi verið verið ákjósanlegar og lofað góðu þá hefur okkur ekki tekist að framkvæma það sem hefur verið talað um að gera. Það auðvitað Það auðvitað kann að koma til af því að þetta er vanfjármagnað. Stefnan sem við samþykktum hérna 2022 var verulega vanfjármögnuð og þessi er ekki með neinu kostnaðarmati.

Já, við í hv. allsherjar- og menntamálanefnd vorum að vinna með þingsályktunartillögu í morgun bara og þar var skýrt gerð grein fyrir því hvað hlutirnir kostuðu og hvernig það væri. Þannig að það er allur gangur á því. En þegar maður hefur miklar áhyggjur af því að fjármagn fylgi ekki loforðum þá auðvitað kvikna viðvörunarljós. Það er einn hópur sem mig langar að ræða hérna líka og það er eldra fólk með fjölþættan vanda, þ.e. eldra fólk sem er að glíma við geðrænar áskoranir samhliða fíkn. Það er mjög erfiður hópur og verður ekki auðveldari eftir því sem þau verða eldri af því að þá fara þau oftar að þurfa á meiri heilbrigðisþjónustu að halda. Ég held að fyrir utan börnin okkar, sem við verðum að fara að

ég að það sé alveg sameiginlegt, ég myndi nú ekki kalla það áhugamál en áhugi okkar á því að gera betur í þessum málaflokki.

til að mynda með samgönguáætlun. Ég hafði mikinn hug á því að kostnaðarmeta allar aðgerðir hér. Það eru sex aðgerðir sem eru fjármagnaðar á þessu ári og innan ramma. Svo vil ég benda á að við jukum á milli umræðna í fjárlagaumræðu framlag til heilsugæslu um 2 milljarða þannig að þar kemur inn svigrúm til að bæta við mönnun.

býsna rýrt, því miður, og það eru mjög langir biðlistar, það er mjög erfitt að komast þar að. Ég hef líka kannski smá áhyggjur af þeim sem eru að glíma við geðrænar áskoranir og hafa fengið ávísað lyfjum,

þegar aðgengið að sálfræðiþjónustu og aðgengi að geðlæknum er af svona skornum skammti, eins og raun ber vitni á Íslandi í dag, þá er hætta á að fólk festist í vanlíðan. Ég held að það sé ástæða þess að fólki með geðrænar áskoranir hefur fjölgað svona ofboðslega í hópi öryrkja,

mig eilítið bjartsýnan á að við náum betri árangri í þessu. Þannig að ég deili algjörlega þeirri skoðun að vera með forvarnamiðaðri áherslur og geðræktaráherslur og reyna að efla allt samfélagið í þessu, skólasamfélagið, nærsamfélagið allt, í þessari vegferð okkar.

foreldrar eða aðrir fjölskyldumeðlimir eiga við flóknar geðrænar áskoranir að stríða þá getur það orðið býsna þungur baggi að fara með út í lífið.

getur þetta verið lífsógnandi sjúkdómur eins og dæmin sýna, þá erum við oftar en ekki með gott teymi sem kemur og grípur fjölskylduna alla. Ég vil hvetja hæstv. ráðherra til þess að spyrjast fyrir um þennan hluta forvarna, hvernig er tekið utan um fjölskyldur þegar einn einstaklingur innan fjölskyldu er að eiga við flóknar geðrænar áskoranir.

í þessum málaflokki — kannski höfum við gert allt of lítið allt of lengi, það kom glögglega fram í ræðum hv. þingmanna hér — og því þarf auðvitað að fylgja fjármögnun, eins og var dregið fram í umræðum og kom berlega í ljós í skýrslu Ríkisendurskoðunar þegar síðasta áætlun var tekin saman um hvernig við fylgjum eftir þeim aðgerðum. Þó að maður megi aldrei missa trúna á það sem þó er vel gert og það sem þó náðist fram þá þá verðum við að gera betur. Það skal bara viðurkennt. Mig langar líka að draga fram hér og árétta, af því að þó nokkuð var rætt um fjármögnunina, eðlilega, og kostnaðarmat sem þarf að fylgja, er sammála því og bæði breiður starfshópur og ráðuneytið lögðu mat á einstakar aðgerðir. Ég vil hér nota tækifærið og draga fram þær sex aðgerðir sem eru

og Hringbraut er ekki hugsað til framtíðar og þar kemur auðvitað stór fjármögnunarliður inn til viðbótar við þessa aðgerðaáætlun sem er hér þegar kemur að því að meta þá framkvæmd

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða, lögum um verðbréfasjóði og fleiri lögum. Frumvarpið er á þskj. 1376 og er mál nr. 880. Frumvarpið felur í sér tillögu um innleiðingu á tveimur Evrópugerðum, annars vegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB, nr. 2019/1156, um að auðvelda dreifingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri og um breytingu á reglugerðum ESB nr. 345/2013, nr. 346/ 2013 og 1286/2014, og hins vegar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB), nr. 2019/1160 um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2011/61/ESB að því er varðar dreifingu sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri. Meginefni frumvarpsins er lögfesting þessara Evrópugerða og nauðsynlegra ákvæða þar að lútandi, svo sem um viðurlög og setningu stjórnvaldsfyrirmæla. Helstu breytingar sem innleiðing þessara gerða hefur í för með sér eru í fyrsta lagi nýjar reglur um markaðsefni sjóða um sameiginlega fjárfestingu og kostnað og gjöld sem lögð eru á af lögbærum yfirvöldum vegna eftirlits með starfsemi sjóða yfir landamæri. Í öðru lagi ný ákvæði í lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða, nr. 45/2020, og lög um evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði, nr. 31/2022, formarkaðssetningu sjóða innan EES. Í þriðja lagi aukin upplýsingaskylda verði breytingar á þeim gögnum sem tilkynning rekstraraðila um markaðssetningu sjóðs í öðrum ríkjum innan EES byggist á og um mögulegar afleiðingar breytinganna. Í fjórða lagi eru lögð til ný ákvæði í lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og lög um verðbréfasjóði, nr. 116/2021, um skilyrði fyrir afturköllun ráðstafana sem gerðar hafa verið til markaðssetningar sjóða í öðrum ríkjum innan EES. Í fimmta lagi er lagt til nýtt ákvæði í lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða um aðstöðu sem rekstraraðilar skulu hafa aðgengilega almennum fjárfestum og lagðar eru til breytingar á ákvæði um sama efni í lögum um verðbréfasjóði. Að lokum eru lagðar til tvær breytingar sem ekki tengjast með beinum hætti innleiðingu fyrrgreindra Evrópugerða en eru taldar æskilegar til að tryggja samræmi við aðra löggjöf á fjármálamarkaði. Annars vegar að hámarksfjárhæð stjórnvaldssekta sem heimilt er að leggja á einstaklinga

Hins vegar er lagt til að nýr kafli bætist við lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða um heimildir sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta til að vera reknir sem höfuðsjóðir og fylgisjóðir að uppfylltum sambærilegum kröfum og gildir samkvæmt lögum um verðbréfasjóði. Virðulegi forseti. Þau ákvæði sem lögð eru til í frumvarpinu koma til með að hafa áhrif á alla rekstraraðila sjóða um sameiginlega fjárfestingu hér á landi. Um er að ræða ríflega 20 rekstraraðila. Með Evrópugerðunum er regluverk um dreifingu sjóða yfir landamæri einfaldað og reglurnar samræmdar á innri markaðnum. Ekki er talið að áhrif þess að kveðið verði á um heimildir sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta til að vera reknir sem höfuðsjóðir og fylgisjóðir verði mikil. Ekki eru reknir innlendir verðbréfasjóðir á þessu formi í dag þótt kveðið sé á um slíka heimild í lögum um verðbréfasjóði. Gert er ráð fyrir auknum umsvifum Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðrar lagasetningar en talið að áhrifin rúmist innan rekstraráætlana Fjármálaeftirlitsins og áhrif á ríkissjóð verði engin.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Nánar tiltekið er um að ræða breytingar á VI. kafla A í lögunum sem fjallar um geymslu koldíoxíðs í jörðu.

Skýra verður betur landfræðilegt gildissvið kafla laganna þannig að ákvæðið vísi til yfirráðasvæðis Íslands. Í núgildandi ákvæði laganna er aðeins vísað til efnahagslögsögu og landgrunns Íslands sem ekki er talið fullnægjandi. Í tillögu frumvarpsins er því bætt við vísun til lands, innsævis og landhelgi Íslands.

er rekstraraðila heimilt að synja þriðja aðila um aðgang að flutningskerfi og geymslusvæði að teknu tilliti til tiltekinna viðmiða sem er að finna í ákvæðinu. Með breytingunni sem hér er lögð til ber rekstraraðila að veita aðgang að flutningskerfi og geymslusvæði án mismunar að teknu tilliti til þeirra viðmiða sem fram koma í ákvæðinu. Einnig er lögð til þrenging á orðalagi í einu viðmiða ákvæðisins þar sem vísað er til alþjóðlegra skuldbindinga Íslands. Bæta þarf við ákvæðum um samráð ríkja við lausn deilumála þegar um er að ræða flutningskerfi og geymslusvæði sem falla undir fleiri en eitt ríki.

Virðulegur forseti. Þingflokkur Framsóknar setti fyrirvara við þetta frumvarp sem hér er lagt fram áður en það var afgreitt úr þingflokknum vegna þeirra áhrifa sem það kann að hafa á hefðbundna jarðvarmavinnslu hér á landi. Við teljum mikilvægt að gerður verði greinarmunur á koldíoxíði sem á uppruna sinn í hringrásarkerfi og niðurdælingu koldíoxíðs frá iðjuverum til geymslu í jarðlögum. Deild innan skrifstofu loftslagsmála ESB telur jarðvarmavirkjanir á Íslandi í vissum tilvikum falla undir gildissvið tilskipunar og að gildissvið tilskipunarinnar sé ekki einungis bundið við koldíoxíð sem eigi uppruna sinn frá starfsemi sem fellur undir ETS-kerfið. Endurnýjuð dæling koldíoxíðs við hefðbundna jarðvarmavinnslu, líkt og fram fer á Íslandi, á sér fáar hliðstæður. Fá lönd í Evrópu stunda hefðbundna jarðvarmavinnslu með sambærilegum hætti og gert er hérlendis og af því leiðir eðlilega að þekking á vinnslutækninni er takmörkuð innan álfunnar og lítt útbreitt. Hér er um að ræða séríslenskar aðstæður sem mikilvægt er að tekið sé tillit til enda geta þær kröfur sem hér eru lagðar á hefðbundna jarðvarmavinnslu á Íslandi dregið úr samkeppnishæfni hennar og margfaldað kostnað við niðurdælingu. Þær leyfisveitingar sem veittar eru á Íslandi fara fram á að jarðhitavatni sem fellur til við jarðvarmanýtinguna sé veitt aftur ofan í jörðina á jarðhitasvæðinu og því er fullkomlega eðlilegt að það sama sé gert við þau jarðhitagös sem falla til, enda hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum og umfangsmiklum tilraunum á Hellisheiði að slíkt sé öruggt og hættulaust. Það er fyrirséð að með því að samþykkja frumvarpið í óbreyttri mynd komi það til með að auka kostnað, seinka leyfisveitingum og hamla árangri landsins í loftslagsmálum,

Landsvirkjun heldur því fram að verkefnið Koldís falli ekki undir gildissvið tilskipunarinnar. Á það skal bent að Koldísarverkefnið tengist efni sjálfs frumvarpsins ekki að öðru leyti en því að fjallað er um umsögn Landsvirkjunar í greinargerð frumvarpsins þar sem greint er frá samskiptum

Þeir vilja meina að með þessu frumvarpi þá verði þeir í rauninni bundnir því að hætta því verkefni og fara inn í það að dæla þessu öllu saman niður í þann jarðveg sem er við jarðvarmavirkjanirnar. Eðli máls samkvæmt er kannski ekki

á rökum reist.

og nýta það hugvit sem hér er á landi til þess að svo megi verða. Ég bara ítreka það að ég geri engar athugasemdir við það, reyndar tel ég það bara mjög mikilvægt,

Við höfum aldrei náð því fullkomlega en núna erum við vonandi að ná utan um tilskipunina sem fjallar um þetta frá Evrópusambandinu. Mig langar samt að spyrja ráðherra varðandi orð sem er rauður þráður í gegnum frumvarpið, gott ef það er ekki í lögunum nú þegar en ég velti fyrir mér hvort við þurfum að skýra í lagatexta, hvort það vanti ekki orðskýringu á koldíoxíðstraumi.

koldíoxíðstraumurinn sem er síðan blandað við vatn og dælt ofan í jörðina hjá Carbfix. Bara upp á skýrleika held ég að það væri fínt að hafa þetta svart á hvítu í skilgreiningarkafla laganna sem nú þegar skilgreinir

fara yfir. Markmiðin eru alveg skýr, hvað við erum að gera, og það er búið að gera nokkrar atlögur og mikil vinna á bak við þetta þannig að við fáum að njóta þess hugvits og þekkingar og

skoðun á spurningu hv. þingmanns, aðra en þá að ég tel mikilvægt að hv. þingnefnd fari yfir það því að þetta er málefnaleg ábending frá hv. þingmanni.

Þetta er náttúrlega orðin miklu þyngri umræða og nær raunveruleikanum en hún var í síðustu umferðum vegna þess að nú eru á vegum Carbfix í í umhverfismati hugmyndir um Coda-stöðina í Straumsvík sem myndi taka á móti gríðarlegu magni koltvísýrings til förgunar hér á landi og og hefur nú verið gagnrýnt hversu mikil umhverfisáhrif kunna að vera af því á nærsvæðið þó að síðan séu afleidd loftslagsáhrif mögulega jákvæð. Það sem mig langar að spyrja að er kannski tvennt. fyrsta lagi hvort það verði búið svo um hnútana að — hér töluðum við í fyrra andsvari um að koldíoxíðstraumur skyldi vera þannig að það mætti ekki bæta í hann úrgangi, það stendur hérna í 4. gr., en hvort það sé einhver hætta á því að

nágrannar okkar í Noregi eru með ríkisolíufyrirtækið Equinor sem á ári hverju kemur 100–150.000 tonnum af vatni til förgunar í Danmörku vegna þess að þar eru slakari reglur varðandi þann mengaða vökva heldur en í Noregi. Nú eru Danir að herða reglurnar þannig að Norðmenn fara kannski að leita að nýjum förgunarstöðum og þá gætu þeir litið hýru auga niðurdælingu niður í berggrunninn.

Er ekki alveg öruggt að íslensk stjórnvöld standa vörð um að engar tvítalningar eigi sér stað í bókhaldi (Forseti hringir.) þannig að bæði Ísland sem förgunaraðili og landið þar sem losunin á sér stað, að þau geti ekki bæði bókfært hjá sér þessa förgun og tvítalið þannig?

hlutum sem snúa að loftslagsbókhaldinu sem hv. þingmaður bendir réttilega á að hefur ekki náð fullkomnun, enda var það þannig að þegar þjóðir heims fóru í þessa vegferð þá kom enginn leiðarvísir um hluti eins og það. Það er enginn vafi í mínum huga að við eigum eftir að þróa loftslagsbókhaldið þó að það sé besta tækið sem við höfum núna. Það er hins vegar margt að varast í því. Hv. þingmaður hefur áhyggjur af tvítalningu. Ef við myndum ræða þau mál þá má alveg segja það eins og er að það er margt sem